Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head istungi jälgijad! Alustame Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 6. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun!

Kohale registreerus 71 Riigikogu liiget, puudub 30. Head ametikaaslased, päevakord – selle täpsustamine ja kinnitamine. Esiteks, peaminister Kaja Kallas on avaldanud soovi esineda tänasel Riigikogu istungil poliitilise avaldusega koroonaviiruse olukorrast. seaduse § 56 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2 alusel olen täiendanud tänase istungi päevakorda ja lisanud esimeseks päevakorrapunktiks peaminister Kaja Kallase poliitilise avalduse. Teiseks, majanduskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja neljas päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu 386 teine lugemine.

Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh teile! Panen hääletusele VI istungjärgu 6. töönädala päevakorra kinnitamise koos eelmärgitud muudatustega. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 74 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole on päevakord kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt on peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast. Nüüd, head ametikaaslased, lubage lühidalt tutvustada selle poliitilise avalduse menetlemise korda. Kõigepealt on peaministri avaldus kuni 20 minutit. Seejärel on küsimused. Riigikogu liige võib esitada peaministrile ühe suulise küsimuse. Pärast avalduse Pärast avalduse esitamist avatakse läbirääkimised, juhul kui selleks on soovi, sõnavõtuga võivad esineda fraktsioonide esindajad. Ma palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase.

Head Riigikogu liikmed! Koroonaviiruse põhjustatud olukord Eestis on taas erakordselt kriitiline. Nii nagu ilmselt kõik Eesti inimesed, lootsin ka mina, et me sellisesse olukorda enam ei satu, ja nii nagu enamus Eesti inimesi, nii ka mina tegin kõik selleks, et hullem oleks juba möödas. Aga kahjuks see nii ei ole.Koroona esimeses laines piisas sisuliselt soovitustest, et inimesed hoiaksid üksteisest distantsi. Teises laines teati sellest viirusest juba rohkem ja inimesed olid julgemad, sest enamus ei jäänud haigeks või ei põdenud seda haigust raskelt. Selle tagajärjel sattus haiglatesse rohkem COVID‑iga inimesi, kuid ulatuslike piirangute ajal me saime selles olukorras hakkama. Enamus tunnetas rohkem kui kunagi varem, kuidas me kõik üksteisest sõltume ühiskonnana tervikuna, aga ka igas kollektiivis, isegi üheskoos bussis sõites või söögilaua taga istudes. Üks inimene võib juhuse tahtel pahaaimamatult, kuid ka hoolimatusest rikkuda ära kümnete inimeste elu ja tervise. Aga enamik inimesi on selle ängistava pandeemia ajal vastutustundest hoidnud ära kümnete või isegi sadade inimeste haigestumise. Ja ma olen selle eest piiritult tänulik.Nüüdseks on vaktsiinid kõigile kättesaadavad ja enamus on omalt poolt andnud panuse nii enda kui ka ühiskonna kaitseks. Aga nüüd on kolmandas laines tänu vaktsineerimisele muutunud see, kes on vähemus, keda me kaitsma peame. Kui esimeses kahes laines vajasid kõige suuremat kaitset eakad, siis nüüd, kolmandas laines vajavad kaitset eeskätt need inimesed, kes on vaktsineerimata.Maikuus korraldas Euroopa Komisjon Eurobaromeetri uuringu suhtumisest vaktsineerimisse. tulemusi võrrelda tasemetega, kuhu riigid on praeguseks vaktsineerimisega jõudnud, siis on üllatav, kuidas see on korrelatsioonis kevadises uuringus prognoosituga. Meie oleme pidama jäänud täpselt sinna, kus maikuus inimeste suhtumise järgi ennustada võis. Kevadine ennustus ütles, et me jääme pidama 58% peal, ja nii see hetkel ongi.Käitumisteadlaste uuringute kohaselt on vaktsineerimata veel vaktsiinivastased ja inimesed, kes kõhklevad. Vaktsiinivastased on oma veendumustes kindlad ja ükskõik, mida keegi ütleb või teeb, ei pane see neid oma seisukohti muutma. Küll aga saame püüda veenda neid inimesi, kes kõhklevad. Uuringute järgi on nende inimeste peamine mure hirm vaktsiini kõrvaltoimete ees. Hirm on liiga tugev emotsioon selleks, et öelda lihtsalt: ära karda. Me pakkusime koostöös käitumisteadlastega välja erinevaid lahendusi selleks, et neid hirme ületada. On avatud nõuandetelefonid, viiakse läbi motiveerivat intervjueerimist, kus püütakse jõuda inimeste hirmude tuumani. Kohale saab kutsuda lektoreid, kes räägivad, kuidas vaktsiinid toimivad. See kõik võtab meeletult aega ja paraku see haigus saab paljud inimesed kätte kiiremini, kui nad lõpuks oma vaktsineerimisotsuseni jõuavad. Vaktsiinide ja koroonaviiruse kohta levib palju müüte. Üks neist on see, et ega vaktsiinid tegelikult ei kaitse, sest ka vaktsineeritud inimesed haigestuvad ja surevad. Tõsi ta on, et vaktsiin ei tee kedagi surematuks. Mida rohkem on meil vaktsineeritud inimesi, seda rohkem on surijaid ka nende seas, kes on vaktsineeritud. Aga vaktsiinid aitavad elusid päästa. Andmeid võrreldes näeme, et vaktsineerimata inimesel on tõenäosus haiglasse sattuda 2,5 korda suurem kui vaktsineerimata inimesel vaktsineerimata inimesel ja vaktsineerimata üle 60‑aastasel inimesel on tõenäosus surra kolm korda suurem kui sama vanal inimesel, kes on vaktsineeritud. Ühelt poolt võiks ju öelda, et las need, kes ei taha ennast kaitsta, kannatavad ja ärme näeme nendega vaeva. Ma ei ole sellega nõus. Inimesed, kes pole vaktsineeritud, on ikkagi meie oma Eesti inimesed. Ja me teeme koos arstide ja teadlastega kõik, mis on meie võimuses, et neid rahuliku ja tõenduspõhise jutuga veenda. Meil on kohustus kõiki raskelt haigestunuid ravida. Ja paraku seda haigust raskelt põdedes satutakse haiglasse hingamisaparaatide alla. COVID‑isse nakatunud vaktsineerimata inimesed on nakkavamad kui vaktsineeritud, nad põevad raskemalt, satuvad suurema tõenäosusega haiglasse ja jäävad ka kauemaks haiglasse. Haiglates on meil peamiselt vaktsineerimata inimesed. COVID‑i kolmanda astme intensiivravis on hetkel 90% inimesi vaktsineerimata. COVID on nakkushaigus, mistõttu tuleb sellised haiged teistest eraldada. Kui haiglatesse tuleb järjest enam COVID-i haigeid, siis tuleb sulgeda teisi erialasid. Valikud on väga karmid. Esmalt jäetakse ära plaanilised operatsioonid, näiteks valutavad puusad, liigesed, ka südameoperatsioonid lükatakse edasi. Need inimesed ei saa ise oma haigusi ravida ja vajavad ravi. COVID‑i haiged aga saavad end kaitsta vaktsineerimisega, et nad seda haigust nii raskelt ei põeks ja haiglatesse ei satuks. On mõned poliitikud, kes on julmalt öelnud, et vabaduse kaitsel peavadki mõned inimesed surema. Ma ei ole sellega nõus. See on erakordselt küüniline hoolimatus inimeste suhtes ja vanemate inimeste surmade normaliseerimine. Inimesed pole surematud, aga nad ei peaks surema koroonaviiruse põhjustatud piinarikast surma. Ja paraku ohustab COVID ka teiste inimeste elu ja tervist. Mõned Riigikogu liikmed ütlevad, et haiglates on ruumi küll ja selle pärast muretsema ei pea. Küsimus ei ole ju voodites, neid võib ju järjest juurde tuua. Küsimus on inimestes, kes COVID‑i osakondades töötavad. Tuleb silmas pidada, et COVID‑i osakonnas on vaja kahte komplekti meditsiinitöötajaid, sest tuleb kanda turvavarustust. See on raske töö ja meditsiinitöötajad ei ole nõus enam COVID‑i osakondades töötama. Sundida neid ei saa ja nii ongi haiglajuhid topeltsurve all: ühelt poolt töötajad, kes ei taha seda tööd enam teha, ja teiselt poolt haiged, keda muudkui peale tuleb. Jah, me valitsuses otsustasime tõsta COVID‑i voodikoha kompensatsiooni 75%, aga isegi raha ei motiveeri enam neid inimesi. Kui mõni Riigikogu liige ütleb, et haiglates pole mingit koormust, siis ma saan teile organiseerida ekskursiooni COVID‑i osakonda ja teil on oma silmaga võimalik näha, mis tööd need inimesed peavad tegema ja kuidas need haiged hapnikupuuduse all kannatavad. Eesti meditsiinisüsteemil on praegu raske aeg, mille ületamiseks nad vajavad toetust ja töörahu. Riigikogus valitseb üldiselt konsensus näiteks riigikaitseküsimustes. Keegi meist ei vaidlusta, et Eesti iseseisvuse säilitamiseks vajame liikmelisust NATO‑s ja kaitseinvesteeringuid. Ma väga palun, et leiaksime samasuguse konsensuse ka meditsiinisüsteemi toetamisel, et et keegi meist ei demoniseeriks, ründaks või ähvardaks Eesti inimeste tervise kaitsmisel viimast välja panevaid meditsiinitöötajaid. Jõudu teile, Eesti arstid ja õed!

Seetõttu on just vaktsineerimata inimeste liikumist vaja piirata, et nad haigeks ei jääks ja haiglasse ei satuks, sest vastasel juhul kannatab kogu ühiskond. Põhiseadus ütleb otsesõnu, et ükski õigus ei ole absoluutne. Põhiõigusi võib piirata, kui seda on vaja teiste kaitseks või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Ja just nii see hetkel on. Tänasest jõustusid mitmed uued kontrollmeetmed, mille eesmärk on vähendada koormust haiglavõrgule. Alates tänasest saavad kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või läbi põdenud täiskasvanud. See muudatus hõlmab täiskasvanute sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, ‑haridust, täiendkoolitust ja täiendõpet. Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel, spordi‑ ja liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse, ujulatesse, konverentsidele, teatrisse, kontserdile, kinno, võtta osa meelelahutusteenustest, käia muuseumides, näitustel või veeta toitlustusasutustes kohapeal aega. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk, ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed. Samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse. Samuti on tänasest rangem maskikandmise kohustus. Ilma maskita inimesi müügi‑ või teenindusaladele lubada ei tohi. Kaitsemaski kandmine on rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui haiguse läbi põdenud inimestele ka kontrollitud üritustel. Nõutud on kaitsemaski kandmine, soovitatavalt meditsiinilise maski kandmine, ja maski kandmist ei saa enam asendada suu ja nina katmise salli, krae või millegi muu sellisega. See on vajalik, kuna deltatüvi on oluliselt nakkavam kui pandeemia algul levinud viirusetüved. Need meetmed kehtivad vähemalt 10. jaanuarini. Mis saab edasi? Kas kehtestatud kontrollmeetmetest piisab? Kui me neid meetmeid järgime, siis ma väga loodan, et nendest piisab. Me teame, et täna saavad positiivse testitulemuse inimesed, kes nakatusid enne piirangute kehtestamist, haiglasse jõuavad raskemini haigestunud nädal või kaks pärast haigeks jäämist. Seega peab valitsus olema valmis ka järgmisteks sammudeks. Meenutan siiski, et ka kevadise laine harjal oli neid, kes nõudsid ülikarme piiranguid ja eriolukorda. Tagantjärgi vaadates tegime õigesti, et võrdlemisi liberaalsete piirangute juurde jäime. Selleks et reeglid toimiksid, tuleb neist kinni pidada. Enamik inimesi teebki seda. Jah, me oleme suurendanud patrullide ja kontrollide arvu, aga reeglite järgimine on meie kõigi huvides, selleks et koolid ja ettevõtted saaksid olla lahti ja inimesed vajalikku abi ja haiglad ei ummistuks COVID‑i haigetega. Meie eesmärk on hoida ühiskond nii lahti kui võimalik ning aidata haiglatel aidata kõiki, mitte ainult COVID‑ihaigeid. Kui otsus mitte vaktsineerida on teie lõplik valik, siis palun hoidke ennast eriti hoolikalt ja vältige igasuguseid kontakte, kuni viiruse levik on taas langusesse pööranud. Jah, me tahaksime olla nagu Põhjamaad, kus tänaseks on enamikust piirangutest lahti saadud. Kuid nende vaktsineerituse tase on väga kõrge, seda just eriti vanemaealiste hulgas, ja seetõttu saavad nad teha neid julgeid samme. Meil on paradoksaalselt just vabadusvõitlejad need, kes takistavad kogu ühiskonda täieliku avatuse suunas liikumast. Lõpetuseks. Hooligem endast, hooligem oma rahvast ja ligimestest ning aidakem tervishoiutöötajaid! raske põdemine ja koroonasurmad on välditavad. Aitäh kõigile, kes on juba vaktsineeritud! Aitäh kõigile, kes peavad piirangutest kinni! Aitäh kõigile, kes seda tööd teevad! Aitäh! Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Kahtlemata teie tänane retoorika muutus on tervitatav, võrreldes alles mõne nädala taguse hoiakuga, mida teie suust kuulis ja mis kindlasti ei kutsunud üles koosmeelele, vaid pigem teistsugusele hoiakule Eesti inimeste suhtes – et miks peaks enamus midagi tegema selleks, et vähemust kaitsta, ja nii edasi.Valitsus on kinnitanud meile tervise- ja tööministri suu läbi, et 700 inimest haiglasse ei sattu, et seda ei juhtu sel korral. Alles mõni nädal tagasi öeldi, et tõenäoliselt isegi üle 500 ei lähe. Täna on Urmas Sule öelnud, et 700 tuleb igal juhul täis, on hea, kui püsime alla 800. Kuidas me peaksime siis Riigikoguna, avalikkusena epideemia tõrjes valitsust usaldama, kui selles olukorras niivõrd kriitilises küsimuses on teil olnud enesekindlust, et me ei jõua sinna, kus me täna oleme, aga me oleme sinna jõudnud? Ja missugused on nüüd arutatavad lahendused, edasised meetmed selleks, et epideemiat piirata? Aitäh! Ei ole mul seda enesekindlust küll olnud. Ka mina olen lootnud, et see asi nii kaugele ei lähe.

kas noortelt peaks ka seda tõendit küsima, et oleks selge, et nemad seda viirust nii palju edasi ei kanna. Meil on vaktsineerituse tase noorte hulgas üsna kõrge. Kui me vaatame 16- ja 17-aastaseid, siis see on umbes samal tasemel kui 18–29-aastaste

Me teeme kõik selleks, et seda ei juhtuks. Ja ma usun, et kui inimesed teevad koostööd ja mõistavad, et alati ei pea kõike seadusereegliga kehtestama. Näiteks seesama maski maski kandmise soovitus, mis hetkel on, ilmselt läheb karmimaks, sellepärast et maski kandmine aitab viiruse levikut

kui neid piiranguid järgida, siis ehk ei jõua sinna tasemele, et peaks karmimalt kõike kinni keerama. Seal on kaks poolt:

on ikkagi mõistlik, kui me saame lahjemate piirangutega asjad kontrolli alla. Kui seda ei saa, siis peab vaatama edasi.

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Te rääkisite oma pöördumises meile konsensusest, mis oleks nii tarvilik selles tervisekriisis. Ma olen teiega väga nõus. Ma saatsin teile ja teistele parlamendierakondade esimeestele reedel kirja, kus ma sedasama mõtet jagasin ja palusin, et me võiksime ühiselt püüda teha selles küsimuses poliitilise vaherahu. Me liigume paratamatult katastroofi suunas, seda näitavad kõik ennustused.

Mida te teete selle jaoks, et parlamendis esindatud poliitilised jõud saaksid ühe laua ääres kokku, räägiksid ausalt ja püüaksid koos võtta vastutust, kuidas seda kriisi lahendada? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, mul on olnud vestlusi Põhjamaade peaministritega, kes ütlevad, et opositsioon on olnud väga toetav selle kriisi lahendamisel. Tegemist ei ole poliitilise kriisiga, vaid tervisekriisiga. Siin on mängus Eesti või Taani või Soome inimeste tervis ja seetõttu ei ole aega poliitiliseks kempluseks.

siis ma väga soovisin kaasata opositsioonierakondi. Ma saatsin kõigile needsamad ettepanekud, mis olid meil laual. Palusin teie seisukohavõttu, aga kuna aega oli väga vähe, siis ma andsin ette ka selle aja, mis meil oli.

on kehtiv COVID-i tõend käes. Minu arust, vastupidi, oleks loogiline praegu kõiki testida, kui nad soovivad üritustele, spordisaali või söögikohta minna. Minu küsimus: miks valitsus on loobunud kiirtestide kasutamisest? Aitäh! Esiteks, kiirtestid ei ole väga usaldusväärsed. Eelmisel nädalal oli vist Eesti Ekspressis üks artikkel, kus üks arst ütles, et need kiirtestid tuleks ära keelata, need annavad võltskindluse. Aga tulles selle piirangu juurde, siis nagu ma enne ütlesin, ega testi tegemine ei kaitse inimest viiruse eest. Kui inimene on vaktsineerimata, teeb testi, see on negatiivne, ta läheb üritusele, kus on teised inimesed, võib-olla mõni vaktsineeritud inimene kannab seda viirust edasi. Probleem ei ole mitte vaktsineeritud inimestes, ohtlik talle endale. Kuigi tema on seal negatiivse testiga, ta võib haigeks jääda. Seetõttu lähtub piirangute loogika sellest, et praegu see vähemus, keda tuleb kaitsta, on vaktsineerimata

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Nädal tagasi lõppesid kohalikud valimised. Ja ma arvan, et iga Eesti inimene nägi, et erakonnad olid väga aktiivsed, nad olid bussipeatustes, nad olid tänaval, nad olid teleekraanil – nad olid igal pool ja neid oli väga hästi näha. Nüüd ma väidan, et kogu selle kriisi jooksul, kõigi nende aastate jooksul ei ole riik teinud kümnendikkugi sellest pingutusest, mida erakonnad tegid siin mõne kuu jooksul, et vaktsineerimissõnum inimesteni viia. Milles asi on? Kas kõiki neid kommunikatsioonitegevusi on vähe rahastatud? Kas riik ei suuda neid tellida? Mille taga asi on? Ja mida valitsus kavatseb teha, et seda valdkonda parandada? Sest tegelikult, oleme ausad, vaktsineerima kutsuv kommunikatsioon ei ole olnud tõhus, ei ole olnud piisav. Aitäh,

vaktsineerituse numbrid üles minema. Teil on kindlasti palju mõtteid, kuidas seda saavutada. Aga eks see informatsioon on olnud erinevatel tasemetel. Meil on vaktsineerimises väga erinevad faasid olnud. Esimene faas oli see, kui meil oli oli vähe vaktsiini ja palju soovijaid, seetõttu me fokuseerisime vanematele inimestele. Teine faas oli see, kui meil oli vaktsiini piisavalt ja tahtjaid piisavalt. Siis tegime rohkem üleüldist kampaaniat, et nüüd saab, õlg alla jne. Nüüd on meil kolmas faas, kus meil on jäänud inimesed, kes kõhklevad,

Meil on motivatsiooniline intervjueerimine, et jõuda inimeste hirmude tuumani ja jõuda selleni, et seda haigust peaks rohkem kartma kui vaktsiini võimalikke kõrvalmõjusid. Meil on lisaks materjalid nende müütide kohta, mis on leitavad vaktsineeri.ee lehelt, ja materjale on jagatud ka tööandjatele,

ütlesite eelnevalt, et meil on konsensus leitud riigikaitse osas. Ma tahaksin öelda seda, et konsensus on meil olemas vaktsineerimise osas, sest ka EKRE fraktsioonis on enamus liikmeid vaktsineeritud

kõlblikud. See üks halb kogemus on jätnud väga tugeva jälje. Ja kogu selles meediakajastuses ei räägita üldse vaktsiinide hoidmisest ja vaktsiinide kasutamisest. Paluksin teie seisukohta selles osas.

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab ühe teie ministri võimekust või võimalusi oma tööd edasi teha. Kui vahepeal midagi ei ole muutunud, siis teadupärast on kultuuriminister endiselt vaktsineerimata. Ma ei hakka siin tsiteerima etendusasutuste kirja teile, te olete seda lugenud nagu vast meie kõik. See lõpeb sõnadega: teatrirahvas palub, võtke oma valitsusse kultuuriminister. Minu küsimus ongi, kuidas selliste piirangute

olukorra see, kui mõelda, kuidas COVID-i osakonnas töötavad meditsiinitöötajad kõike seda jälgima pidid. Aga eriti nõutuks tegi mind see, kui ma meediaväljaannete kaudu kuulsin, et osa sinna kogunenud inimesi andis teada, et nad tahaksid ise nakatuda COVID-isse, et siis pärast selle läbipõdemist lihtsamini taas ühiskonda lülituda. Mis oleks, väga austatud peaminister, teie seisukoht ja soovitus neile inimestele, kes niimoodi mõtlevad? Aitäh! Toetudes arstide nõuannetele ja teadlaste teadmistele selle haiguse kohta,

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud proua peaminister! Inimestega vaktsineerimise vajadusest rääkides ma üsna tihti kuulen vastuseks:

üleminek saab nüüd toimuma üheaegselt üle Eesti või nii, nagu oli, et iga koolijuht ise otsustab? Ma selgitan, miks ma seda küsin. Mida kauem on klass klass distantsõppel, seda halvemat tulemust ta pärast näitab eksamil. Lapsed on lihtsalt ebavõrdses olukorras. Aitäh, Kõigepealt Sputniku kohta. Hetkel Eesti ei ole sõlminud lepinguid Sputniku vaktsiini ostmiseks. Meil on lepingud Jannseni, Valneva, Moderna, Pfizeri ja AstraZeneca vaktsiini ostmiseks. Novavax ka. Kuus vaktsiini, millest kõik ei ole saanud veel Euroopa Ravimiameti luba. Mis tahes vaktsiini, mis saab Euroopa Ravimiameti loa, võib ilmselt kasutada ka

Jaan Poska Gümnaasium, kus on kõik õpetajad vaktsineeritud ja 90% õpilastest ka vaktsineeritud. Neil ei ole olnud ühtegi haiguskollet, neil ei ole lapsed haiged ja ei ole selle tõttu pidanud keegi õppetööst eemale jääma. Ehk siis tegelikult

Ja ma ütlen ka seda, et ei ole mõistlik ühtlaselt kehtestada kõigile piiranguid. Kui näiteks Hiiumaal on enamus vaktsineeritud, haigus eriti ei levi, siis miks need lapsed peavad jääma koju? Võib-olla on mõistlikum siiski lähtuda vaktsineerituse tasemest, lähtuda haiguse levikust piirkonnas. Ja igal juhul valitsuse eesmärk on hoida koolid võimalikult lahti. Signe Kivi, palun! Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Tsiteerin avalikke sõnumeid. Oktoobrikuus, 9. oktoobril hoiatas matemaatilise statistika professor Krista Fischer, et kuu aja pärast oleme kriisis. 13. oktoobril avaldas teadusnõunik Mario Kadastik prognoosi, et oleme teel kriisi. 20. oktoobril teatas Tartu Ülikooli Kliinikum, et peatatakse plaaniline ravi. 22. oktoobril informeeris Terviseamet, et 25. oktoobrist tagatakse Eestis eelkõige vaid erakorralise ja vältimatu abi andmine. Aga üleeile toimus Tallinnas vaktsineerimisvastane meeleavaldus, kus kõlasid ka üleskutsed kodanikualgatuse korras eirata valitsuse korraldusi. Ühiskond on katki. Mida me oleme teinud valesti ja kas me oleme kriisis? Ja milline on kriisis iga Riigikogu liikme vastutus? Aitäh,

see on nagu öö ja päev. Ühel ajal öeldakse seda, et tuleb piiranguid järgida, politsei peab

et on mõistlik õhutada viha, lõhestumist ja vaenu. Aga ma rõhutan veel kord, et tegemist on tervisekriisiga. See ei ole poliitiline, siin on mängus kõikide inimeste elu ja

kehtib ka nüüd? Ja kas seda aktsepteerivad ka teised raviasutused? Aitäh! Antikehade test iseenesest ei ole selline test, mida arvestatakse kui seda], kas sa oled läbi põdenud või ei ole. Seda ei saa kasutada tõendina. Küll aga võivad seda arvestada perearstid, kuigi selliseid reegleid hetkel ei ole. Ma tean, et

Samas on paljud riigid, kus peab olema läbipõdemisele lisaks saadud kaks doosi vaktsiini. Nii et kui teha mingisugune teistsugune reegel, siis igal juhul tuleb arvestada seda, et mujal Euroopas seda ehk ei tunnustata ja piiriülesel liikumisel võib see ikkagi olla takistus.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud Kaja Kallas! Minu küsimus puudutab piiranguid, mis on kehtestatud selliselt, et negatiivse testiga ei pääse enam praktiliselt

küsis, et nemad tahaksid teada, kuidas on võimalik selline asi, et positiivne koroonatest näitab haiguse olemasolu, aga negatiivne koroonatest ei näita seda, et inimene on terve. Nemad olid poistega arutanud ja kuidagi ei saanud aru, kuidas see võimalik on. Aga kuna te siin tihtipeale vastate küsimusele hoopis teistmoodi, kui küsitakse, ei vasta küsimusele, siis ma selleks, et teie ka aru saaksite, küsin uuesti: kuidas on võimalik, et positiivne test tõestab haiguse olemasolu, aga negatiivne ei tõenda seda, et inimene on terve? Aitäh,

lõhenenud. Me oleme kahel pool koroonajõge ja tundub, et kummalgi kaldal ei suudeta teist kallast mõista. Mida siis ikkagi teha, et ühiskond taas kokku õmmelda? Ma arvan, et olukord on hullem kui abielureferendumi aegu. Ja vahe on selles, et täna voolavad mööda seda jõge alla reaalselt laibad. Kas oleks abi sellest, kui te kutsuksite kõik erakonnajuhid enda juurde koostööd otsima, et lõppeks see inimeste eludega mängimine ja teooriate kütmine, millel tegelikult ei ole alust? Kas oleks abiks, kui haarata rohkem ettevõtlusorganisatsioone kaasa? Osa sektoreid on teeninud hiigelkasumeid, mida nad ilma koroonata kunagi poleks teeninud, näiteks IT ja kommunikatsioon. Samas, turismisektor ja kultuur vajuvad iga päevaga rohkem

Esiteks, mulle tundub, et Riigikogus vähemalt nelja erakonna vahel valitseb üsna suur üksmeel, et tegemist on tervisekriisiga, väga tõsise asjaga, inimeste tervisega, millega ei mängita.

ole. Lõhestumise soov ilmselt on seal. Arusaadavalt on inimestel tekkinud frustratsioon selle kriisi ajal. Ega meile kellelegi olukord ei meeldi. Me kõik tahame endist elu tagasi, me tahame normaalsust, me ei taha piiranguid, me ei taha

austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma väga palun kaaluda seda minu küsimust kui minu panust sellesse konsensusesse ja ühistegevusse. Aga kui lubate, siis ma olen kõigepealt natuke kriitiline selles suhtes, kui te ütlete, et inimestel on hirmud vaktsiinide ees ja kõrvalnähtude ees. Ma kardan, et ei ole piisav, kui selle hirmuga tegeleda ainult veenmise ja avaliku suhtluse abil. Oleks palju tõhusam, kui meil oleks korralik kõrvalnähtude statistika ja iga vaktsineerimise otsus oleks võimalik inimesel teha tema konkreetse tervisega seonduvalt. Samuti on väga vähe juttu ravist.

Aitäh! Indiast on õppida seda, et seal lihtsalt inimesed surid väga suurtes hulkades. Selle kohta võib leida ka

seisukohta, et iga inimene pole väärtuslik ja las siis need, kes tahavad, lihtsalt surevad ära ja saamegi sellest viirusest jagu. Seda ma kindlasti ei toeta. Õnne Pillak, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab meditsiinisüsteemi ja seal töötavaid inimesi. Mõni nädal tagasi me professor Peep Talvinguga rääkisime siin nendest inimestest, kes meie elude ja tervise eest võitlevad. Toona ta kinnitas, et nad on väsinud, see kriis on neid kulutanud. Praegu on tõenäoliselt võimatu mitte kuulda tervishoiutöötajate palveid, appihüüdeid, et inimesed hoiaks piirangutest kinni ja vaktsineeriks ennast. Samas on äärmiselt kahju kuulata kolleege, kui nad ütlevad, et mitte midagi ei ole meditsiinisüsteemi jaoks tehtud ega neid inimesi kuidagi hoitud, et neid inimesi vallandatakse. Ma pean silmas tervishoiutöötajaid. Kas te tuletaksite palun meelde, kuidas valitsus on meditsiinisüsteemi, haiglaid, meditsiinitöötajaid toetanud ja kuidas ta plaanib veel edaspidi seda teha? Aitäh!

COVID-iga seoses on väga-väga suur. Ma olen rääkinud erinevate arstidega, kes ütlevad: "Ma olen õppinud traumatoloogiks, mitte nakkushaiguste arstiks. Ma ei taha teha seda tööd, ma tahan oma tööd teha. Ja see töö on kogu aeg üks ja sama, rutiinne, ma tahan teha huvitavat tööd." Meditsiinitudengid ütlevad, et nad lähevad appi sinna osakonda tegema oma residentuuri, aga nad ei saa tegelikult seda kogemust, mida on vaja [arstiteadmiste]

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Arstide liit nõuab täna piirangute eirajatele märksa karmimaid karistusi. Täpsemalt on selle nõudmise esitanud Eesti Arstide Liidu volikogu. Arstkond ei nõua riigi lukku panemist, kuid nad nendivad, et leebe manitsemine on liiga vähe. COVID-i tõendeid ja maski kandmist tuleb kontrollida ja reeglite eiramisse karmimalt suhtuda. Tänasest on juba mõni asi nendest teostunud. See pöördumine on minu meelest kantud erialasest kompetentsist, aga kindlasti ka ametialasest südametunnistusest. Mis teie arvates paneb inimesed, kellele ühegi autoriteedi hammas peale ei hakka, ikkagi ratsionaalsemalt käituma ja selliseid diletantlikke [seisukohti] eirama? Mis see hea lahendus oleks? Ma saan aru, et palju asju on proovitud ja katsetatakse edasi, aga mis see Aitäh! Me oleme käitumisteadlastega pidanud päris palju nõu, kuidas ikkagi panna ühiskonda [soovitult] reageerima. Miks on nii, et ühes ühiskonnas või ühes riigis inimesed kas või soovituse mõjul

oleme teinud erinevaid samme selles suunas. Nüüd, mis puudutab piirangute täitmist, siis jah, paraku osa inimesi kuulab ainult jõudu

Ma palun vastata. Te väitsite siin ühele küsimusele vastates, et üks erakond korraldas mõned päevad tagasi Vabaduse väljaku ürituse. Kas teil on mingit informatsiooni, et sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on end vahepeal registreerunud

üritusel. Te peaksite täpsustama, missugune erakond oli selle ürituse korraldaja. Aga kui te ütlete, et tõesti antud sihtasutus on registreerumas erakonnana, siis ma võtan oma sõnad tagasi. Kas see on nii? Kas teil on infot selle kohta? Aitäh,

Tõepoolest, kui mõelda aega nädal tagasi – kui oleks öelnud Eestis, et võtame kõik piirangud maha, mis siis oleks Eesti tänavapildis muutunud või inimeste käitumises muutunud? Ilmselt mitte väga palju. Kurb, et me tegelikult peame piirangute faasi uuesti tagasi minema. Igal Eesti perel on ilmselt kriisiga oma lugu. Ja paraku on kõikidel peredel ka mingisugune veendumus, mida on väga raske muuta. Minu küsimus tuleb teile sellest valdkonnast, et see piirangute kehtestamine langeb sellisesse konfliktipiirkonda ka poliitilises mõttes. Siin saalis tehakse poliitikat ja sellest me oleme täna väga palju kuulnud. Kas valitsusel on olemas ka mingisugune riskihinnang

teha. Aitäh selle küsimuse eest! Esiteks, see on tõsi, et inimeste veendumusi kuue kuuga muuta on väga raske. Nagu ma viitasin,

seal nad seisavad. Aga probleem on selles, et meil on tervisekriis. Ma saan inimeste frustratsioonist aru, aga me peame vaatama haiglate olukorda. Haiglates on meil peamiselt vaktsineerimata inimesed ja me peame neid

peagi algav või juba alanud gripihooaeg võib tähendada Saksa riigile üle 30-miljardilisi majanduskahjusid.

ja sellega kaasnevaid kahjusid. Muuseas, kui koroona murrab ja tapab eriti vanu ja eriti mehi, siis gripp tapab tunduvalt nooremat lennukoridori.

Aitäh, et te seda küsite, sellepärast et gripp on tõesti ka suur murekoht. Mida me oleme teinud? Esiteks, sellest aastast on üle

tegelevad ainult vaktsineerimisega, sealhulgas gripi vastu vaktsineerimisega. Nii et ma kutsun üles ka teid, ka teie erakonda, kõiki erakondi vaktsineerima ka gripi vastu. Mina olen ühel aastal gripi läbi põdenud ja väga raske oli see haigus. Mina kindlasti vaktsineerin. Mart Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! No me kõik oleme ühel aastal gripi läbi põdenud, selles ei ole kahtlust. Minu küsimus puudutab vaktsineerimist. Mis on teie plaan A? Ega teil peale plaan A mitte midagi muud ei olegi, teil on ainult Te olete maininud, et inimestel on kõhklusi ja kartusi ja kahtlusi vaktsineerimisega seoses. Mina võin teile öelda, et üks kõhkluste ja kartuste ja kahtluste põhjus on teie valitsuse ajal aset leidnud vaktsiinide riknemise kobarkäkk.

Kas te siin Riigikogu ees saate praegu kinnitada täie veenvuse ja vastutustundega, et niisugune asi ei ole võimalik? Aitäh, See ei ole võimalik sellel põhjusel, et esiteks, COVID-i vaktsiine seal ei olnud, välja arvatud AstraZeneca, mille me pidime ära annetama. Ja teiseks, peale seda, kui oli selgunud, et hoiutingimused pole olnud nõuetekohased, kandis Terviseamet kõik need vaktsiinid Helle-Moonika Helme, palun! hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma katsun nüüd hoiduda emotsioonidest. Ma tahan ühes väga olulises asjas selgust saada ja see on üks väga põhimõtteline küsimus.

28 lõikes 5 sätestatul, ütleb, et meil on levimas eriti ohtlik nakkushaigus. Sellega on põhjendatud ära kõik need piirangud, kaasa arvatud see sundvaktsineerimine, mida teie sõnul ei ole olemas. Aga päev pärast seda, seda, teenuseosutajate teabepäeval, 24. augustil ütles teie sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõna-sõnalt, et COVID-19 ja ka muteerunud COVID-19 on tänaseks haigus, mille kohta me ei saa enam öelda "uudne, ohtlik". Ja kui me ei saa öelda "uudne, ohtlik", siis see tähendab seda, et meil on nii ravi kui ka vaktsiin. Sellised on ka paljud teised nakkushaigused. Ta tunnistab, et selles mõttes on üsna keeruline juriidiliselt kohustada inimesi vaktsineerima. Nüüd, tõe huvides ... (Juhataja helistab kella.) Hea küsija! Vabandust, teie aeg! Austatud peaminister, palun! palun! Aitäh! Ma toon teile lihtsalt sellise näite, et te saaksite aru, et tegemist on siiski ohtliku viirusega. Kui tegemist ei oleks ohtliku viirusega, siis inimesed sellesse haigusesse ei sureks. Ja viimase kuu jooksul on vaktsineerimata inimesi koroonaviirusesse surnud viis korda rohkem kui vaktsineeritud inimesi. Vaktsineerimata inimesi on Eestis koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunud 2,5 korda rohkem ja vaktsineerimata inimesi on haigestunud ligi 2,5

aasta vanustel inimestel on tõenäosus sellesse haigusesse surra kolm korda suurem kui noorematel. See on väga raske haigus ja ma kindlasti ei soovita seda põdeda. Aitäh!

Juba enne, kui koolid läksid vaheajale, olid mitmed Eesti koolid sunnitud lapsed koju saatma, mitmed koolid on üldse uksed sulgenud. Ja siit minu küsimus: milline on teie juhitud valitsuse suhtumine? Kas me üritame koolid iga hinna eest kuni lõpuni lahti hoida

Meil on väga erinevad piirkonnad ja meil on väga erinevad koolid ka. Kui me võtame õppeasutuste vaktsineerituse taseme, siis meil on

kui õpilased ka juurde tuua, siis on klasside vahel suured erinevused ja on erinevused ka piirkondades, kui me vaatame nii vaktsineerituse taset kui ka haiguse leviku taset. Üldiselt on veendumus, et ei ole mõistlik teha piiranguid Eestis eri kohtades erinevalt. Inimesed liiguvad. Kui ühes kohas on spaad kinni, siis nad liiguvad lihtsalt teise kohta. Aga koolide puhul sa kooli ei vaheta.

Meie eesmärk on teha kõik selleks, et koolid saaksid olla avatud ja lapsed saaksid koolis käia. Kui vaheaeg lõpeb, siis me oleme kokku leppinud, et tehakse koolides skriiningtestid ehk siis kõikidele lastele tehakse testid. Muidugi, see on väga suur koormus ja ei tea, kuidas see kõik välja kukub, aga see on

Aitäh, härra juhataja! Väga austatud peaminister! Mul on kaks omavahel väga tihedalt seotud küsimust ühes küsimuses. Esiteks, sa mainisid oma ettekande alguses, et Põhjamaad on meist kordades paremas olukorras. Kas sa kordaksid

Kas täna kehtima hakkavate piirangute valguses on põhimõttelisi erinevusi nendel õpilastel võimaluses osaleda kontaktõppes?

Need lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, peavad tegema testi. Kui vanem ei ole nõus seda testi tegema, siis laps peab kontaktsena kümme päeva

Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister, aitäh selle eest, et te tulite täna parlamendi ette ja me saame seda debatti pidada! Kuidas te julgustaksite, kuidas te nõustaksite neid inimesi, kes täna kahtlevad ja kõhklevad ja tõesti teevad seda isiklikel põhjustel? Neil on mure. Ja mis võiks olla see esimene samm, kellelt nad võiksid nõu küsida, kellele helistada, kuhu minna, kui nad tunnevad, et võib-olla oleks tark ennast vaktsiiniga kaitsta? Aitäh, Esiteks, infot saab vaktsineeri.ee lehelt. Seal on kirjas kõik müüdid, mis on põhilised hirmud, mida inimesed välja toovad, näiteks vaktsiinide kõrvalmõjude esinemissagedus ja kõik selline. Aga kõige mõistlikum on loomulikult helistada oma perearstile või pereõele.

juurde ja küsida neid küsimusi ja saada vastuseid. Saab helistada ka nõuandetelefonile, mis on selle jaoks üles seatud,

Siiamaani te olete kahjuks väitnud, justkui EKRE seda sooviks. Ma loodan, et sellega on see vale lõplikult ümber lükatud. Samamoodi võiksite lõpetada oma alusetu jutu, justkui EKRE oleks vaktsineerimise vastu. Küsin aga sedasi: kui te olete karistuste ähvardusel kehtestanud, et erinevad ettevõtted ja asutused peavad kontrollima vaktsiinipassi, siis kuidas on võimalik, et selleks loodud äpp lihtsalt ei tööta? See signaal on tulnud väga paljudest kohtadest. Kuidas on nii, et te seate kohustuse, aga selle täitmise võimalused puuduvad? Aitäh,

kokkulepe. Aga teiseks, ma ei ole teadlik, et see äpp ei tööta. Mul endal on olnud paar juhtu, kui see äpp ei ole minu tõendit lugenud, aga siis tuli sellest teha pilt,

mitu korda rääkinud sellest, mida meie tegime, kui me valitsuses olime. Jah, me olime valitsuses ja Eesti sai koroona esimese lainega suurepäraselt hakkama. Ei olnud masse tänaval meelt avaldamas valitsuse vastu, ei olnud ka politseid neid laiali ajamas. Teie olete umbes kümme kuud peaminister olnud ja me oleme teist korda selle aja jooksul Euroopa koroonatippude hulgas. Te muudkui süüdistate erakonda, kes ei ole valitsuses. Kas te ikka jätkuvalt ei saa aru, et teie vastutusel on Eesti tüürimine koroonakriisis ja te olete selles peaministrina totaalselt läbi kukkunud? Teie valitsus on selles totaalselt läbi kukkunud. Te tulite täna ka meie ette rääkima ilma plaanita, rääkima ilma plaanita, kuidas tuleb edasi vaktsineerida. Te ei ole siiamaani sellega hakkama saanud ja see ei lähe ka edaspidi paremini. Nii et kui te siin räägite Põhjamaadest, siis Põhjamaade ja meie vahe on selles, et seal inimesed usaldavad valitsust, aga siin ei usalda, sellepärast et te kogu aeg valetate, nii nagu te täna valetasite selle meeleavalduse kohta. Millal te tagasi kavatsete astuda? Aitäh,

teie valitsemisajal olid meeleavaldused keelatud. Kõik oli keelatud, põhiõigused olid nii piiratud, et keegi ei tohtinud mitte kuskil käia. Meeleavaldused olid keelatud. Teiseks, kui meie olime opositsioonis, siis me saime aru, et tegemist on tervisekriisiga. Me toetasime valitsust igati nendes sammudes, mis olid sellel hetkel vajalikud. Aga ei saa võrrelda esimest lainet, kus oli kõigepealt 34 nakatunut, kui kehtestati eriolukord, ja tipp oli vist 140 haiget haiglas. See oli hoopis teine olukord. See oli kõikides riikides teine olukord, inimesed kartsid. Ma saan aru, et te tahate selle kõik kirjutada enda tegevuse arvele, aga inimeste käitumine on

Ma palun veel kord saalis vaikust. Palun austame neid, kes küsivad, neid, kes kuulavad, neid, kes vastavad. Martin Helme, protseduuriline küsimus.

Lugupeetud peaminister! Minu arusaamist mööda on üks suur probleem olnud väga segane kommunikatsioon kogu selles valdkonnas ja kogu sellel ajal. Ma kuulasin eelmise nädala lõpus peaarstide selgitust, õigemini intervjuusid nendega nii Tartus kui Tallinnas, ja oli väga selge, miks ei saa haiglad inimesi vastu võtta, miks on see piiratud, mida toob kaasa haiguse läbipõdemine.

aga tema sõnavõtud on hästi segased, ei jäta muljet, et ta seda valdkonda tunneb. Ja inimestel on väga keeruline temast aru saada. Ma ütlen veel kord, et väga hea oli kuulata peaarste. Aitäh! Aitäh! Eks kõigil ongi selles kriisis erinevad rollid ja professor Lutsar kindlasti jagab seda valdkonda väga hästi. Haiglate juhid räägivad haiglate toimepidevusest ja nende sõnumid on väga selged. Sellega ma olen nõus. Igal juhul ma olengi palunud ka haiglajuhtidel inimestega rohkem rääkida, selgitada olukorda, et see jõuaks kõikide Eesti inimesteni. Ja mul on väga hea meel, et nad on seda teinud. Aitäh!

Valitsusele ei ole. Neid otsuseid teevad haiglad. Lihtsalt, kui COVID‑iga satuvad inimesed haiglasse, siis haiglatel ei ole valikut. Nad ei saa ukse peal öelda, et me ei võta seda haiget vastu. Nagu ma ütlesin, see tähendab seda, et COVID-i osakondi tuleb laiendada, kui neid haigeid tuleb juurde. Tegemist on nakkushaigusega, neid inimesi ei saa panna teiste haigetega ühte palatisse. See nõuab täiendavaid inimesi tööle. Nii et on väga kahetsusväärne, et seetõttu, et on nii palju COVID-i haigeid, on haiglad sunnitud oma plaanilist ravi piirama. Aga me kõik saame anda oma panuse, et see kaugemale ei läheks, hoides distantsi,

et plaanilist ravi peab veelgi rohkem piirama. Kert Kingo, palun! Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Hommikusel sotsiaalkomisjoni istungil te ütlesite, et eesmärk on kaitsta meditsiinisüsteemi ülekoormuse eest.

Täpselt samamoodi on meil Eesti piirid lahti, kõik võivad Eestisse siseneda, ei kontrollita nende nakatumist ega muid näitajaid. Lõpptulemusena need inimesed jäävad haigeks ja satuvad ka haiglasse.

Meil on haiglates kaks kolmandikku inimesi vaktsineerimata, meil on COVID-i kolmanda järgu intensiivis üle 90% inimestest vaktsineerimata. Seetõttu on põhjust piirata vaktsineerimata inimeste liikumist – just selleks, et nad ei saaks seda haigust, et nad ei jääks nii raskelt haigeks, et nad ei satuks haiglasse. See on nende kaitseks vajalik, et hoida ühiskonda tervikuna lahti. Tarmo Tamm, palun! Tarmo Tamm, palun! Aitäh, Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! ju teame, et paljud inimesed tunnevad muret vaktsiinide kõrvalmõjude pärast. Kui palju neid tegelikult üldse olemas on? Kas on olemas selline statistika või ülevaade, millised kõrvalmõjud võivad kaasneda – on see siis iiveldus, palavik või midagi muud, punetus?

uurida. Ja eks on erinevaid müüte, ma võib-olla kõiki neid ei hakka siin ette lugema. Kindlasti saab konkreetsetele küsimustele vastuse ka oma perearsti käest. Eestis on 175 inimest, kellele on on vaktsiin vastunäidustatud, seega enamikule inimestele see ei ole vastunäidustatud. Kui ei sobi üks vaktsiin, mõni toimeaine selles, siis sobib mõni teine, kus seda toimeainet ei ole. Nii et perearsti või pereõega konsulteerides kindlasti leiab lahenduse. Suur aitäh! Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Võib-olla ma olen midagi valesti aru saanud ja ma küsin üle. Praeguse seisuga peaks olema niimoodi, et kui sa oled läbi põdenud, siis kuus kuud kehtib see paber. Ja kui kaks korda oled vaktsineeritud, siis samamoodi. Aga kolmandat vaktsiini saab teha kaheksa kuu pärast. Kui täna on vaktsiin olemas, kas ei või olla nii, et kui mõni inimene soovib, ja ma loodan, et neid on palju, kes soovivad kolmandat vaktsiini teha, siis võiks seda teha varem?

Aga ma tean, et kui inimesed väga paluvad, siis perearstid tõhustusdoose teevad, aga praegu me oleme lähtunud Euroopa Ravimiameti ja Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustest. Aitäh! teha, see oli mu küsimus. Täpsustaksin seda, et kuue kuu pärast mu tõend enam ei kehti, aga ma saan minna süsti tegema alles kaheksa kuu pärast. Mis see kaks kuud vahepeal teha, see oli mu küsimus. Toomas Järveoja, palun! palun! Siin on täna korduvalt, hea juhataja ja lugupeetud peaminister, räägitud valetamisest. Mul on küsimus laupäevase video kohta, mis levis meie meediamaastikul. Ma Ma tsiteerin: "Mul on sõnum meie tervishoiumaffiale: jätke hüsteeria õhutamine. Haiglate juhtkonnad on kriisi käigus enda suunas kühveldanud üle 300 miljoni euro, et võidelda nii-öelda kroonaga. Nad on valetanud meile, et neil pole voodikohti." On teil andmeid, et Eesti haiglate juhid on valetanud meile, et neil ei jätku voodikohti? Siin on täna Ei, mul ei ole andmeid, et Eesti haiglajuhid on valetanud. Kindlasti ei ole nad seda teinud. Kellel on kahtlusi, neile ma saan kokku leppida ekskursiooni. Saab minna vaatama, kas see vastab tõele või ei vasta. Aga mina usun Eesti meditsiinijuhte ja kõiki neid, kes selle viirusega Ma vastan ka Aivar Koka täpsustavale küsimusele. Just läbipõdemise tõend kehtib kuus kuud ja peale selle või selle aja jooksul soovitatakse teha üks süst. Seda ka seepärast, et siis see läbipõdemise tõend enam ei kehti. tõend enam ei kehti. Vaktsineerituks loetakse läbipõdemine pluss üks süst. Aga kui me räägime tõhustusdoosidest, siis ükski nendest tõenditest kehtivust ei kaota, kui sa seda tõhustusdoosi ei tee. Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua peaminister, te siin viitasite Indiale, et India lahendas probleemi COVID-iga lihtsalt inimeste ärasuremise teel. See on järjekordne vale teie lõputus valede jadas. Uttar Pradeshi osariigis puhkes taud mai alguses, juuli lõpuks oli see haigus likvideeritud, ja mitte sellepärast, et peaaegu 300 miljonit Uttar Pradeshi osariigi inimest kõikin corporeära surid. Neid on peaaegu sama palju, kui Ameerikas on inimesi. Samal ajal vist eelmisel nädalal kirjutas Svenska Dagbladet, et 70% Rootsi haiglates surnud inimestest on kaks korda vaktsineeritud.

aga need on faktid. Minu küsimus on: kas Eestis on mõeldud kohese ravi tõhustamisele haiguse algfaasis? Aitäh, Aitäh! Minul ei ole India kohta nii palju teadmisi kui teil, aga mina lähtun nendest tavalistest infoallikatest, mis uudistevooga tulevad. Nüüd, see ivermektiin, mida te propageerite – soovitan tutvuda, vaktsineeri.ee lehel on Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessori ja perearsti Marje Oona kirjutis selle kohta. Ta ütleb: " ... olemasolev tõendusmaterjal ei toeta ivermektiini kasutamist ei COVID-19 ennetamiseks ega raviks väljaspool hästi disainitud kliinilisi uuringuid. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et seni ei ole ühtegi kvaliteetset uuringut, mis näitaks ivermektiini kasu. On olemas üks teine hästi koostatud metaanalüüs, kuid see on tagasi võetud, kuna üks selles uuringus ivermektiini suurt kasu näidanud uuring osutus võltsinguks. On olnud veel mitmeid uuringuid, mis on justkui näidanud ivermektiinist suurt kasu, aga kahjuks on need lähemalt uurides osutunud võltsinguteks." Ja siin on toodud terve rida artikleid, mis seda toetavad, näiteks [saitidelt] science.org, theguardian.com, bbc.com. Need on kõik leitavad. Kahjuks on teadusartiklite pähe võimalik avaldada neidki töid, mis on väga nõrgad. Ja kui nad on juba veebi jõudnud, siis võivad nad saada tohutu leviku ja mõju, aga tegelikult tegelikult teaduslikku tõestust ei ole.Nüüd, ivermektiin on väga hea parasiitidevastane ravim, mida kasutatakse veterinaarmeditsiinis, eelkõige hobustel. Ivermektiini kasutatakse ka ka inimestel troopiliste piirkondade parasiithaiguste ravis, aga tavaliselt on siis ravikuuriks ühekordne ravimiannus vastavalt kehakaalule ning ravi võib korrata mingi teatud aja möödudes. Ühesõnaga, kuna nendes ivermektiini nn COVID-19 protokollides soovitatakse suuri annuseid, pikemaajalist ravi või koguni regulaarselt ravimi võtmist, siis sellel on kõrvaltoimed, näiteks seedetraktis mingid nähud, kesknärvisüsteemi häired ja ka nägemishäired. Ivermektiini kasutus on kaasa toonud mürgistusi.

saa. Väited, et eri riikides – näiteks Brasiilia, Peruu, Jaapan, Slovakkia, Indias mõni piirkond – olevat ivermektiini kasutamisest kasu tõusnud, ei vasta põhjalikumal kontrollimisel kahjuks üldse tõele. Isegi ivermektiini tootja Merck

Aitäh teile! Lugupeetud peaminister! Te rääkisite sellest, et on väga palju neid, kes ei ole veel otsustanud minna kaitsepookima, kuna neil on hirm vaktsiini kõrvalmõjude ees. Mõistus tõrgub aru saamast, kuidas neil on kõrvalmõjude ees suurem hirm kui selle raske haiguse ja sellega seotud pikaajaliste kõrvalmõjude ees. Kas inimesed on unustanud, et vaktsiinide kasutuselevõtt on olnud rahvatervise edulugu, päästnud inimesi lastehalvatusest, tuberkuloosist, kõigist neist rasketest haigustest, mida meie esivanemad pidid taluma? Vanemad inimesed ju mäletavad lapsi, kes lastehalvatuse tagajärjel eluks ajaks ratastooli või lombakaks pidid Minu hinnangul ei ole need hirmud tekkinud iseenesest. Internetis levivad näiteks YouTube'i videod, mis levitavad väärinfot, hirmutavad inimesi vaktsiinide kõrvalmõjudega. End teadlaseks nimetavad inimesed kirjutavad avalikke pöördumisi, mis on täis pooltõdesid või lausa valesid.

ümmargune boks kaitsepookimise, rõugete kaitsepookimise teemal: kuidas vanasti inimesi veendi ja kuidas ka näiteks usujuhid ütlesid, et see on

siis ta ütleb, et teate, te võite oodata, aga me ei taha, et see haigus teid enne kätte saab. Ja arvestades, et meil on deltatüvi, saab see haigus teid enne kätte, kui te jõuate vaktsiini ära oodata. Teil ei tasu seda riski võtta. Nii et ega siin ei olegi muud, kui ainult seletada ja jõuda nende hirmude olemuseni. palun! Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea valitseja! Mul on hea meel, et te olete minu hinnanguga Tanel Kiige isikuomadustele nõustuma asunud ja näite ka ise minister Kiige soravast lorast väsinud ja tüdinud olevat. olevat. Möödunud teisipäeval tutvustasite te piiranguid juba üksinda. Aga kuna ma vaktsineerimisest ja ivermektiinist tean vähem kui teie, siis mul on küsimus teie juhitava valitsuse töö ja töökorralduse kohta. 21. oktoobril te ütlesite, et kultuuriminister Ott saab oma tööd jätkata, te arutate temaga veel töökorralduslikke küsimusi. Veel nädal varem, 14. oktoobril te ütlesite, et kui haiglates tekib ülekoormus, siis on Tanel Kiik valmis tagasi astuma.

haiglate koormust otseselt vähendada. Teiseks, mis puutub kultuuriministrisse, siis kultuuriminister on hetkel puhkusel ja kui ta puhkuselt naaseb, siis saab ka põhjalikumalt arutada, kuidas on võimalik tema tööd teha ja kas üldse

Läti riik kehtestas erakorralise seisukorra. Käisin ise isiklikult nädala lõpus kontrollimas. Tõesti, lätlastel olid kõik kohvikud-restoranid kinni, kõik ehituspoed ja pulstipoed olid kinni, ainult toidukauplused olid lahti. Ja rahvast liikus vähe, sest ei olnud ju kuskil käia. Miks meil midagi taolist ei kehtestata? Aitäh! Väga huvitav, et teie seda küsisite. Mulle tundub nähes, kuidas te korraldate meeleavaldusi vabaduste kaitseks

siis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega on valitsusele antud õigus võtta vastu kõiki neid otsuseid ilma eriolukorda välja kuulutamata. Nii et tegelikult meil on need võimalused.Ja ikkagi ma rõhutan seda, et eesmärk on hoida ühiskond võimalikult lahti ja kehtestada vaid neid piiranguid, mis on vältimatult vajalikud nakkushaiguse ennetamiseks ja tõrjeks. Kui on võimalik saavutada sama eesmärk vähem koormava piiranguga, siis me püüame seda teha, aga nagu ma ütlesin, see ei tähenda seda, et me lõpuks selleni ei jõua. Võib-olla peab karmimaid otsuseid tegema, aga kõigepealt prooviks siiski teha need sammud nii, et me saame edasi minna ilma rangemate piiranguteta. Heiki Hepner, palun! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud peaminister! Kriisis on kommunikatsioon vähemalt sama oluline kui pakutavad lahendused. Toon lihtsalt ühe näite. Kord peavad haiguse läbipõdenud laskma end vaktsineerida, kord ei pea, kord sõltub see sellest, kas haigestuti enne vaktsineerimist või pärast vaktsineerimist. teame, et mõlemal juhul tekivad ka antikehad. Teadusnõukoda on andnud mitmeid soovitusi, mis tegelikult ei ole päris nii rakendunud, ning see on tekitanud ka, ma julgeksin ütelda, üksjagu segadust ja mõnes ilmselt ka trotsi. Kuidas valitsus kavatseb tagada selge ja üheselt mõistetava kommunikatsiooni, mis ka näib õige ja arusaadav? See on väga hea küsimus, sellepärast et seda korraldada ongi väga keeruline. Valitsuses Valitsuses me oleme kokku leppinud sõnumid, mida me kõik toetame, valitsus räägib nagu ühel häälel. Aga tõepoolest, meil on teadusnõukoda, kus on erinevad professorid, meil on sõnavabadus, kõik saavad oma arvamust avaldada – ei saa kellelegi arvamuse avaldamist ära keelata. Paraku kriisiolukorras

Mina ei taha mitte midagi öelda ivermektiini kohta. India pole ka mu lemmikriik, mida ma ilmtingimata kaitsma peaksin. Küll aga on mul see loogiline küsimus, et kas te ikka ei peaks oma väidetes korrektsem olema?

65+ inimesed selles nimekirjas, õpetajad on selles nimekirjas, arstid on selles nimekirjas – kõik arusaadav. Aga päästjad? Vaata, päästjad – mina olen see, kes päästjatega koos oma doosi sai, see on üle kuue kuu tagasi.

Aitäh! Poliitilist kisklemist meil teiega ju ei ole, selles küsimuses vähemalt mitte. Tõhustusdoosiga on nii, et Euroopa Ravimiameti soovitus ja Eesti immunoprofülaktika komisjoni soovitus on olnud, et neid süste saaksid üle 65‑aastased inimesed ja

ei ole. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud peaminister! Te olete paaniliselt vältinud siin vastamist küsimustele, mis puudutavad Anneli Otti ja Tanel Kiike. Ometigi valitsuse liikmed, ministrid on need, kes langetavad olulisi otsuseid ja viivad ellu. Tänaseks peame tõdema, et need otsused ja nende otsuste elluviimine ei ole väga õnnestunud olnud. Minu küsimus on veel kord Tanel Kiige kohta, juba mitmes kord. Ma tsiteerin 14. oktoobril esitatud ajakirjaniku küsimust: "Kas tervise- ja tööminister peab võtma ka poliitilise vastutuse?" Ja teie vastus sõna-sõnalt: "Tervise- ja tööminister on kinnitanud, et ta vastutab selle eest, et haiglad üle kriitilise piiri ei lähe. Nii et sellest võib välja lugeda küll jah." küll jah." Milles siis seisneb tervise- ja tööministri vastutus? Ja kas teie arvates ei ole haiglad ikka veel jõudnud kriitilise piirini? Oma ettekandes te ütlesite, et see kriitiline piir on juba ületatud. Aitäh!

See on absoluutselt tõsi. Kui te kuulasite mu ettekannet, siis praegu on meil vaja mobiliseeruda selleks, et lahendada see olukord, mis meil on tekkinud. Kas ministri lahkumine praegu selle olukorra lahendab? Mingi poliitilise pinge ta kindlasti võtab maha, aga kas see lahendab haiglate olukorra? Hetkel ei lahenda. Aga ma olen seda küsimust igal juhul kuulnud ja Riigikogu liikmetel on alati võimalus vastavaid samme astuda, kui nad leiavad, et minister ei ole oma ülesannetega toime tulnud. Tiiu Tiiu Aro, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ikka vaktsineerimisest. Mõned arvud: vaktsineerimise algusest on tehtud üle 1,4 miljoni vaktsiinidoosi, on laekunud 5357 teatist ehk 0,38% juhtudel on olnud kõrvaltoimeid. On olnud 25 surmlõpet. Samas koroonasse on haigestunud väga palju inimesi ja surnuid on olnud samal perioodil 1469, mida on 58 korda rohkem, kui on vaktsiinitüsistustesse surnuid. Kas on mingi plaan, mismoodi need teadmised paremini meie inimesteni viia?

hirmud on väga ebaratsionaalsed ja ainuke viis neid ületada ongi esiteks see, et jagada seda informatsiooni. Teiseks, seda saavad jagada just meditsiiniharidusega inimesed, keda usutakse selles küsimuses. Ja seda tööd me püüamegi teha tegelikult just nende inimestega, kes veel kõhklevad just sellepärast, et nad kardavad kõrvalmõjusid. Meil on terve eraldi peatükk vaktsineeri.ee lehel kõikide nende levinud müütide kohta. Näiteks üks müüt, mis on ja mis ei vasta tõele,

müüti kasutati Aafrikas, kui hakati seal vaktsineerima rõugete vastu. Sõna-sõnalt sama jutt, mida nüüd kasutatakse COVID‑i vaktsiini vastu. Jah, need müüdid levivad,

pigem on seotud koolide korraga. Tegelikult me teame ja näeme ka statistikast, et koolides on viiruse levik vägagi suur. Samas, jällegi statistikast ja eelmisest aastast me teame, et pärast koolivaheaega need numbrid tõusevad.

jagamine ja iga kahe või kolme päeva tagant testimine, selleks et takistada viiruse levikut koolides, oleks mõistlik variant? Võib-olla on viimane aeg seda teha? Aitäh! Nagu ma enne vastasin, koolid on väga erinevad. Võtame kas või hea näite Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, kus kõik õpetajad on vaktsineeritud ja 90% õpilastest on vaktsineeritud. Tänu sellele ei ole seal ühtegi nakkuskollet ja lapsed ei ole haiged, kõik saavad koolis käia. Aga kahjuks see tõesti ei ole kõikides koolides nii. Jah, me oleme kokku leppinud, et kui koolivaheaeg saab mööda, siis koolides tehakse n-ö skriining. Kõik testitakse, see saab olema väga keeruline. Ma loodan, et see saab siiski kenasti korraldatud,

vaktsineerimata lapsed saadetakse PCR-testi tegema. Ja senikaua, kuni nad ootavad testi tulemust, isegi kui neil ei ole haigusnähtusid, nad on kodus.

Hanno Pevkur, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Selle viirusega võitlemisel on meil justkui kolm väljakutset.

Minule teadaolevalt on Euroopa Ravimiametis praegu sees viie ravimitootja taotlus, selleks et nende ravimid saaksid müügiloa. Osale on esialgne müügiluba antud, üks peaks saama lõpliku müügiloa 10. novembril. Siit küsimus: kui me kriisi alguses olime valmis soetama maske tsentraalselt, kas Vabariigi Valitsus on valmis ka ette valmistama tsentraalse hanke haigekassaväliselt, et ravimid Eestisse jõuaksid? Aitäh!

on nõustunud vaktsineerima, kusjuures inimestele on esitatud kõik teaduslikud põhjendused selle kohta, et see asi on kasulik. Me oleme rääkinud meditsiinikriisist, me oleme rääkinud kommunikatsioonikriisist, aga millest me ei ole rääkinud, aga peaks ehk rääkima, on minu meelest usukriis. Sellest ka minu küsimus: kas te olete suhelnud ka religioossete ringkondadega ja kaasanud neid sellesse teemasse ja inimeste veenmisesse? Aitäh! Jah, Jah, mul on olnud kohtumised kirikute nõukoguga just sellepärast, et kirikus käivad ka inimesed, kes on riskirühmas.

Oma kõnes te ütlesite, et meil on paradoksaalselt just vabadusvõitlejad need, kes takistavad kogu ühiskonda täielikult avatuse suunas liikumast. Kas te ikka mõtlesite, et sellised inimesed, kes kutsuvad vaktsineerimata inimesi kokku ja kiidavad neile takka ja õhutavad umbusku arstide vastu, vastu, loovad uusi koroonakoldeid, mistõttu haiglad ja koolid jäävad kinni – kas sellised inimesed on ikka vabadusvõitlejad? Või vabadusvõitlejad käituvad teistmoodi? See oli jutumärkides vabadusvõitlejad. Just sellepärast, et need, kes väidavad, et nad justkui võitlevad inimeste vabaduste eest, tegelikult on inimesed, kes seisavad inimeste vabadustel ees.

võimalik selle kriisiga toime tulla, tal ei ole omadusi selle juhtimiseks. Kas te ei ole kordagi kaalunud panna Arkadi Popovi selles kriisiolukorras juhtivasse rolli ehk siis sotsiaalministriks? Aitäh!

positsioonid täitmata just sellel põhjusel, et see on väga raske töö. Ollakse väga suure meedia tähelepanu all, väga suure pinge all ja väga paljud inimesed seda lihtsalt oma ellu ei soovi, seda kohustust ei võta. Ja kedagi sundida ei saa.

nende hulgaliste küsimuste hulgas oli suurem osa poliitilist laadi: millal see minister minema, millal teine, ja küll heidetakse teile ette, et te ei tunne India süsteemi ja seal koroonast lahtisaamise kohta väga head infot ei oma, ja nii edasi ja nii edasi. Aga minu küsimus teile on selline,

kuidas seda olukorda lahendada, mida veel võiks teha. Näiteks seesama inimeste vaktsineerima kutsumine – mis on veel need tööriistad, mida võiks kasutada, et inimesi veenda? Neid ettepanekuid on olnud. Nii et kui on häid ettepanekuid, siis kindlasti

Aga ühtlasi saime teada palju uut kellegi teise käest. Näiteks EKRE käest oleme teada saanud esiteks, et nad häbenevad seda laupäevast kõnekoosolekut või meeleavaldust, sest nad distantseeruvad sellest. Nad võiksid muidugi oma kohalikele organisatsioonidele öelda, et kodulehtedelt võetaks maha üleskutse, et sõidame laupäeval tasuta bussiga meeleavaldusele. Need on endiselt üleval. EKRE käest oleme kuulnud, et nad ei ole vaktsiinivastased. Nad küll ei ole suutnud nii kaugele minna, et öelda, et nad on vaktsiinipooldajad.

80-aastaste ja vanemate hulgas 90%. Öelge palun mulle, mis Eestis vastavad numbrid on. Aitäh, hea

Austatud peaminister, rohkem Riigikogu liikmetel teile küsimusi ei ole. Tänan väga selle ettekande ja küsimustele vastamise eest! Me liigume edasi läbirääkimiste juurde. Läbirääkimistel on võimalik sõna võtta ainult fraktsioonide esindajatel.

andma ülevaadet koroonaviirusega võitlemise olukorrast. Ma arvan, et see tänane poliitiline avaldus ja arutelu on olnud igati vajalik ja see ettepanek on ennast õigustanud. Valitsuse liikmed ja valdav enamus poliitikuid on kutsunud inimesi üles aktiivselt vaktsineerima, et vähendada viiruse levikut ja vähendada koormust haiglatele, üldse tervishoiusüsteemile, ja see on igati õige.Aga seda ei saa teha käsi väänates. Selleks on vajalik luua võimalused. Selleks on vaja, et kommunikatsioon ja sõnumid oleksid inimestele arusaadavad ja jõuaksid inimesteni. Ja selleks oleks vaja ka reaalsed tegevused kokku leppida, mida siis sihipäraselt ellu viiakse. Kahjuks seda kõike Vabariigi Valitsus rahuldaval tasemel teinud ei ole ja seetõttu oleme täna sellises olukorras, nagu me hetkel oleme. Ja seda kinnitab ka statistika: 55% kogu elanikkonnast on vaktsineeritud, mis näitab, et me oleme vaktsineerimise tempos ja ulatuses läbi kukkunud. Segane kommunikatsioon kahtlemata on üks selle põhjuseid. Tuletan meelde, et alles hiljuti peaminister mõtles siin kõvasti ja pakkus, et vaktsineerimata inimesed tuleks lükata ravijärjekordades tahapoole. Sellele järgnes kohe valitsuse teise liikme avaldus, et ei, seda ei juhtu. Ja järgmisel päeval teatas ka peaminister, et ta on ümber mõelnud, et tõepoolest seda ei juhtu. Aga see ei tekita usaldust valitsuse sõnumite vastu. Pärast selliseid sõnumeid ja vastuolulist kommunikatsiooni on raske loota, et et ühiskond usub valitsust, et valitsusel on piisavalt usaldust ja autoriteeti vaktsineerima kutsumisel. Samuti on vastutustundetu see, et üks päev pärast kohalikke valimisi tullakse välja ulatusliku paketi meetmetega, mis näevad ette ka ulatuslikke piiranguid, mida ühiskonnas kavatsetakse rakendada, ja need on laiapõhjaliselt läbi arutamata nii parlamendis kui ka sihtrühmades, samuti kohalikes omavalitsustes ja perearstide seas, keda need uued algatused puudutavad. Me saame ju aru, et põhjuseks olid kohalikud valimised, miks niisuguste ettepanekutega [varem] välja ei tuldud. Ega siis ühe öö jooksul ei mõeldud neid piiranguid välja. Need töötati varem pikema aja jooksul välja, aga need otsused lükati edasi ja valitsuserakonnad – Keskerakond ja Reformierakond – eelistasid valimistulemust inimeste elule ja tervisele. See ei ole vastutustundlik käitumine valitsuse poolt. Piiranguid, mida rakendatakse, täidavad inimesed parema meelega siis, kui need on loogilised, kui need on arusaadavad. Aga kahjuks peab ütlema, et kohati on need piirangud ebaloogilised ja ebamäärased ning isegi soodustavad viiruse levikut ja tekitavad paljudes inimestes trotsi, sest need ei ole suunitletud ega sihipärased. Need tunduvad inimestele ebaõiglased.

koroonapassi omanikuga. Ometigi me teame, et see inimene, kes on vahetult enne sündmuse toimumist testitud, on teistele nakkusohutu ja ta laias plaanis ei levita nakkust edasi.

ta levitab nakkust kõigile nendele inimestele, kes ei ole vaktsineeritud, on nad alaealised või mis tahes muul põhjusel vaktsineerimata inimesed, näiteks kellel on meditsiinilised põhjused selleks, et mitte vaktsineeritud olla. See levik ju jätkuvalt ühiskonnas toimub. Ja me ei suudagi mõtlevatele inimestele loogiliselt ära seletada, miks me seda niisugusel kujul teeme, olukorras, kus mitmed teised Euroopa riigid, vastupidi, testimist suurendanud, eriti koolides. Eriti koolides rakendatakse regulaarset testimist. Selliste otsuste langetamine ei ole kõige mõistuspärasem.

on lahendamata. Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on teinud lausa ettepaneku arvestada ka antikehade olemasolu. Inimesed, kes ei ole varasemalt testinud, kui neil mõõdetakse antikehad ära, seda arvestada ja kuue kuu möödudes alles peaksid nad saama esimese süsti lisaks. Aga valitsus ei ole selle kohta mitte mingisugust otsust langetanud, need inimesed on teadmatuses, kuidas, mismoodi edasi. See on terve suur sihtrühm. Otsustamatus valitsuse poolt! Lisaks ma arvan, et ei ole mõistlik see, millele on tähelepanu juhtinud ka arstide liidu president. Praegu, pandeemia

Kui see ei vasta tõele, mida arstide liidu president ütleb, siis on jällegi küsimus kommunikatsioonis, sõnumites, mis ei ole jõudnud ka niivõrd [seotud] osapooleni, kes peaks asjadega kursis olema ja peaks saama nendest sõnumitest väga õigesti aru, mida valitsus välja annab. Aga selline avaldus on tulnud. Ja üks asi veel. Kui me poliitikutena kutsume üles inimesi vaktsineerima aktiivselt, siis me peame looma ka usalduse. Soome riigis on loodud vaktsineerimiskahjustuste fond. Ja ma arvan, et selle kahjustuste fondi mõte on just eelkõige usalduse loomine: avalik võim, kes propageerib vaktsineerimist, võtab ka teatud vastutuse, loob usaldusliku sideme. Ka see ettepanek on valitsusele tehtud, aga ma ei tea, et valitsus mingisugustki otsust selle kohta oleks langetanud. Minu arvates oleks see väga mõistlik ja looks usalduslikku silda, et ka avalik võim võtab teatud vastutuse. Ja kõige lõpuks ikkagi küsimus haiglate ülekoormusest. Kui on inimesed, kes ei saa oma ülesannetega hakkama, siis see ei ole poliittehnoloogia, vaid see on elementaarne, et nende inimeste asemele leitakse uued inimesed. Täna on see vastutus ainult ametnike tasemel, mitte ükski poliitik ei vastuta kujunenud olukorra eest. See ei ole õige ja see ei ole õiglane. Peaminister, ma kutsun teid üles langetama adekvaatset otsust oma valitsuskabineti ministrite osas. Aitäh! Keskerakonna fraktsiooni nimel Jaanus Karilaid, palun! Head kolleegid! Eestis on loodud head võimalused vaktsineerimiseks, kõikidel soovijatel on võimalus kaitsesüst saada. On rakendatud erinevaid ja mitmeid meetmeid: näiteks haiguspäevade hüvitamine, riskirühmadesse kuuluvate vaktsineerimata inimestega võetakse telefonitsi personaalselt ühendust ja Eestimaa eri piirkondades pakuvad vaktsiinibussid kodulähedast vaktsineerimisvõimalust.Hea Leo Kunnas! Tervise- ja tööminister Tanel Kiige juhtimisel tehakse selles vallas tõsiseid pingutusi. Vaktsineerimisvõimalustega on seega asi klaar. Aga COVID-19 olukord Eestis on jätkuvalt kriitiline ja seis halveneb iga päevaga. Meil on kaks põhiprobleemi: vaktsineeritud inimeste vähene hulk ja haiglaravi suur koormus. Haiglaravi seisukohast on suur murekoht vaktsineerimata inimeste, eelkõige vaktsineerimata eakate suur osakaal. Tunnustan siinkohal mõningaid meediaväljaandeid, kes on kajastanud haiglaravi vajavate inimeste kannatusi ja tungivaid soovitusi lasta end vaktsineerida. Loodan, et meil on piisavalt talupojamõistust, et teiste vigadest õppida.Vaktsineerimistempo eelmisel nädalal mõnevõrra tõusis, kuid pole veel piisav. Mida saab riik teha vaktsineerimistempole lisakäigu andmiseks? Keskerakond on välja pakkunud kuus ettepanekut. Toetus või hüvitis 100 eurot 60+ inimestele esmase vaktsineerimiskuuri läbimisel või tõhustusdoosi tegemisel. Teiseks, tulemustasu 10 000 eurot igale perearstikeskusele 60+ vanuserühmas vähemalt 80% lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatuse saavutamisel. Kolmandaks, hooldekodude töötajatele ühe kuupalga ulatuses tulemustasu maksmine, kui hooldekodu töötajate lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus on üle 90%. Neljandaks, toetusmeede kohalikele omavalitsustele 10–20 eurot iga elaniku kohta, kui on saavutatud 60+ vanuserühmas või täiskasvanud elanikkonnas vähemalt 80% lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus. Viiendaks, riikliku vaktsiinikahjustuse fondi loomine koos tervikliku patsiendikindlustuse süsteemiga. Kuuendaks, vaktsiinitakso pilootprojekt kodus vaktsineerimise edendamiseks.Julgustan Vabariigi Valitsust neid motiveerivaid ettepanekuid rakendama. Samuti kutsun kõiki vaktsineerimata inimesi osa võtma 27. oktoobrist kuni 5. novembrini toimuvatest vaktsineerimistalgutest. Sadades perearstikeskustes üle Eesti saavad kõik soovijad end tasuta vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese kui teise doosiga. Lisaks pakutakse tõhustusdoosi 65+ vanuses eakatele ja tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele, kel on oma esmasest vaktsineerimiskuurist pool aastat möödunud.Peame ühiselt toetama Eesti tervisesüsteemi ja haiglaid. Juba praegu on keeruline leida tervishoiutöötajaid COVID-19 osakondadesse. Koormus on väga kõrge ja mitmed haiglad on sunnitud plaanilist ravi edasi lükkama. Keskerakonna fraktsioon on sama meelt president Alar Karisega, kelle sõnul ei mõjuta meie oma tegudega mitte üksnes iseend, vaid ka kõiki teisi – oma lähedasi, töökaaslasi, kogu ühiskonda.Lõpetuseks laupäeval toimunud meeleavaldusest. Õigus meelt avaldada on demokraatliku Eesti riigi tugevus. Aga poliitilised jõud, kes teevad meeleavaldusi meditsiiniteemadel kriisi tingimustes, külvates sisemise rõõmuga hirme, teevad tegelikult karuteene iseendale. Sellist poliitilist hõlptulu otsijad isoleerivad ja nõrgestavad iseend. Tervet mõistust kõigile, kes soovivad säästa meie ühiskonda, majandust ja lähedasi! Toetan Valdo Randpere üleskutset ja võiks nimetada neid Riigikogu liikmeid, kes ennast ei vaktsineeri, ja seda julgelt ka tunnistada. Aitäh!

Lugupeetud eesistuja! Proua peaminister! Meenutab nõukogudeaegset parteikoosolekut natukene: mõistame hukka, kutsume üles, vabadus Angela Davisele, vabadus Nelson Mandelale! No kuhu veel?! Keda veel mõistame hukka, keda veel kutsume vabastama?! Ma ei saa üldse aru, milleks me oleme siin rohkem kui kaks tundi raisanud. Mida me kuulsime siin? Missugune on väljapääs? EKRE on süüdi, Varro Vooglaid on süüdi, et meil ei ole kõik inimesed veel oma süsti kätte saanud. Terve mõistuse juures olete või?! Ei, EKRE ei ole süüdi! Ja, kodanik Randpere, mina ei häbene, et ma olin laupäeval seal Vabaduse väljakul. Ma olen uhke selle üle ja mul on kahju, et sind ei olnud. Sest me ei olnud mitte vaktsiinivastased seal, vaid me olime vabaduste pooldajad seal Vabaduse väljakul Vabaduse risti all inimeste vabaduse eest, et neid ei survestataks vaktsiinist keeldumise pärast, kuna neil on mure oma tervise pärast, lahkuma töölt, et neid ei lastaks lahti, et neid ei mõnitataks, et neid ei koheldaks teise järgu inimestena. Seda me kuulsime kaks tundi siin, kuidas me oleme teise järgu inimesed, kes me julgeme kahelda püha kolmainu tõdedes. Aga me julgeme kahelda ja me ei häbene seda tunnistada. Kas te teate, kui palju on ühendust võtnud inimesed, kes ütlevad, et nad ei saa oma perearstilt tõendit, mis annaks neile võimaluse osaleda üritustel. Kellel on südame rütmihäired, kellel on allergia, kellel on veel mingi kolmas probleem. Aga arst ei anna, ütleb, et ma ei julge sulle seda anda, meile on antud korraldus. Kes selle korralduse andis, ei tea. Süvariik? Karilaid, sina andsid korralduse või? Kutsub üles meid kõiki siin, et meie peame soovitama inimestel süsti saada. Vaata ei soovita, sest mina ei ole meedik. Mina ei saa võtta vastutust selle eest, et inimesel on südame rütmihäired ja ta pärast süsti saamist sureb. Ei võta seda vastutust! Kaja Kallas võtab, need surmad on tema hingel. Need surmad on nende hingel, kes ütlevad, pane õlg alla, ilma et oleks toimunud mingit meditsiinilist järelevaatust, ülevaatust, mis ütleb: tõepoolest sinu tervislik seisund on selline, et parem ärme praegu süstime, teeme ära mingid profülaktilised ravid ja siis süstime. Täna oli meil sotsiaalkomisjonis, kus ma olin asendusliige, arutelu selsamal teemal. Mida me kuulsime? Oi jumal! Kui seda EKRE-t ees ei oleks! Kui seda EKRE-t ees ei oleks, küll siis oleks paradiis maa peal! No ei ole paradiis maa peal. Ma mäletan, kuidas seesama peaminister siin Riigikogu opositsionäärina kriiskas: meil on parem plaan! Te ei saa toime, meil on parem plaan! No kus see teie parem plaan on? Pole! Juba teist korda olete täpselt samas mudas kinni, nagu esimesel korral olite. Teil ei ole mingit plaani! Ja mis oli tänase sotsiaalkomisjoni istungi järelm? Väga lihtne järelm: ei olegi plaani. On ainult üks plaan: kõikidele süstal õlga. Mitte mingit muud plaani ei ole. Plaani pakkus välja Urmas Sule, haiglate liidu esimees, president, kes iganes, kes ütles, et on selge, et pandeemia ei kao ja meil on vaja haiglate töö ümber korraldada nii, et inimesed saaksid plaanilist ravi. Sest plaanilise ravi saajad on põhimass inimestest, kes haiglaid ja arste vajavad. vajavad. Plaanilise ravi saajad, kelledest nii mõnigi võib sattuda, kas ta saab seda ravi või ei saa, ka COVID-i patsientide hulka. Võib! Keegi meist ei ole kuulikindel. Mitte keegi ei ole kuulikindel! Ka need, kes on vaktsineeritud, ei ole kuulikindlad.

Mis te sellega teete? Pange õlg alla! Minge Rootsi, pange õlg alla, äkki päästate Rootsis COVID-i pandeemia ja viite selle kuidagi lõpule.Vaat see ei ole nii lihtne. Meil on vaja haiglaravi, haiglateenused, arstiabisüsteem kui niisugune ümber korraldada. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et eelmine valitsus ja ka käesolev valitsus on kokku mitusada miljonit –kokku mitusada miljonit, ma ei oska öelda, suurusjärk võib olla 300 miljonit – eraldanud pandeemiaga võitlemiseks. Aga mida ei ole, on tulemus. Tulemust ei ole!Tulemus on see, et meid hirmutatakse, inimesi mõjutatakse ennast süstida laskma sellega, et kohe-kohe hakkavad teie vanaemad ja vanaisad surema, sest teie, raiped, pole lasknud ennast süstida. see on see sõnum, mida me kaks tundi erinevas versioonis siin kuulsime: kohe-kohe teie vanaisad-vanaemad surevad ära, sest te pole lasknud ennast süstida. Lapsed, kõik karjas süstima, muidu teie vanaemad-vanaisad surevad ära! See on absoluutselt ebamoraalne. Aga te ei saa sellest aru, sest eetikaprofessor ei ole teile hästi tunde andnud. Eetikaprofessor kutsub üles inimestelt võtma ära ravikindlustust ja igasuguseid muid toredaid asju.Kas te saate aru, et te teete ju totalitaarset riiki praegu siin? Ja siis te süüdistate neid, kes ütlevad, et me ei ole lambakari, kes laseb ennast märgistada. Aga me ei ole lambakari! Kõik ei ole lambakari, mõni ei lase ennast märgistada. Mõni ütleb, et ma lasen siis, kui mu perearst ütleb, kui ma perearstiga olen teinud ära oma terviseuuringud ja perearst ütleb, jaa, minu poolest võid selle vaktsiini teha, sest minu arvates on sinu tervislik seisund selline, et isegi kui see tekitab sinus mingid palavikud ja järelreaktsioonid, sellest ei tohiks midagi hullu olla. Aga seda te ei tee ju! Kutsub üles siin seltsimees meid mingisugustele vaktsineerimistalgutele. Võta palk õlale, saag kätte, nagu mõni siin alles hiljaaegu tegi, ja mine talgutele, on rohkem kasu.Ei saa! See on ebamoraalne kutsuda inimesi üles ilma nende tervist kontrollimata lihtsalt süstimisele, selleks et teie saaksite linnukese kirja ja oma peremeestele raporteerida: Eesti banaanivabariik on suurepäraselt toime tulnud talle antud ülesannetega. Kurat, täpselt nii nagu nõukogude ajal! Te olete liiga noored, te ei mäleta seda kõike, mina mäletan. See on nii nõukogudeaegne parteikoosolek, mida te siin korraldate, et mul läheb süda pahaks. Aitäh! Nüüd on vaja ära kuulata nende vastusõnavõtud, keda on mainitud. Valdo Randpere, palun! Kuna mind mainiti kaks korda kahe esineja poolt, siis ma eeldan, et mul on kaks sõnavõttu soolas. Kaks minutit on ikka. Kaks minutit on ikka. Viimasele kõnelejale ma tahaksin meelde tuletada, et ta heitis mulle ette, et ma ütlesin, et EKRE esinejad häbenevad ja distantseeruvad laupäevasest meeleavaldusest. Mart võib-olla ei olnud saalis ja ta ei pannud tähele, et tõepoolest EKRE-st päris mitmed sõnavõtjad väitsid, et nendel ei olnud selle meeleavaldusega mitte mingit pistmist. Ometi me näeme, et EKRE-st on viimastel päevadel päris mitu silmapaistvat poliitikut lahkunud just protesti tõttu, selle meeleavalduse ja selle meeleavalduse EKRE-ga seotuse tõttu. Mis puudutab Rootsit, siis ma tahan meelde tuletada ka seda, et Rootsis algas vaktsineerimine palju kiirema tempoga kui Eestis. Need vanainimesed, kes praegu Rootsis surevad ja kes on tõepoolest vaktsineeritud olnud,

Selles epideemias on olnud palju asju, mida me ei ole teadnud. Aasta algul, kui algas vaktsineerimine, me ei teadnud, et tuleb teha ka tõhustusdoos. Me ei teadnud, kui kaua kestab see kaitse, mida vaktsiinid annavad. Nüüd me teame palju rohkem ja me teame päris kindlasti seda, et vaktsiinid aitavad elusid päästa. Tegelikult, Mart, see, mida sa siit puldist ütlesid ja millele sa üles kutsusid, ükskõik mis koosolekuga ta sarnaneb, partei- või mitte, aga see on üleskutse inimestele surema. Mina ei tahaks seda näha. Ma tahaksin, et inimesed vaktsineeriks ennast ja et kõik me elaksime natuke kauem. Jaanus Karilaidi ka mainiti. Palun!

vaktsineerima. Ma tuletan protokolli huvides meelde, et keskfraktsioon on teinud ametliku üleskutse, et konsulteeri perearstiga ja võimalusel vaktsineeri. Ma kutsuksin Mart Helmet lõpuks ometi üle saama sellest väga sügavast umbusust ja usaldama Eesti tervishoiusüsteemi! Aitäh!

Ma ei ole kunagi kutsunud üles võtma ära ravikindlustust inimestelt, kes ei ole vaktsineeritud. See on vale. Olen väljendanud oma muret nende inimeste pärast, kelle plaaniline ravi lükkub praegu edasi, kuna haiglaid ummistavad need inimesed, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida. See on mure nende pärast ja see mure nende inimeste pärast, kes on teinud kõik: ennast kaitsepookinud, hoidnud ennast, aga sellegipoolest praegu ei pääse

selle pärast ei pääse õigeaegselt ravile. Nende inimeste mure pärast on küsimus selles, mis on õiglane ja kuidas me saaksime elu nii korraldada, et inimesed, kes on teinud enda tervise kaitseks, saaksid ravi, ja loomulikult ka need inimesed, kes ei ole teinud seda tarka otsust, ei jääks kõrvale. See on eetilise printsiibi küsimus ja lähtume võrdsete võimaluste printsiibist katastroofimeditsiini olukorras, kus me soovime hoida ära kõige suurema kahju. Ma loodan, et kõik Riigikogu liikmed toetavad seda, et Eestis see printsiip saaks ka järgitud. Aitäh teile!

palun! Tänan, hea Jaanus, et sa mu nime mainisid! Ma jään selle juurde, et selle kriisi suurim probleem on praktiline kriisijuhtimine. Kui see oleks olnud tugevam, siis me ei oleks ei eelmise laine ega selle laine ajal selles seisus, kus me praegu oleme. Üldse peaks sellel tasemel seda arutama. Kui siin õnnestuks paranemist saavutada, oleks suur asi, sest see laine, ma kardan, kuna tegu on muteeruva tüvega ja vaktsiinid ei ole nii tõhusad, nagu me lootsime, ja kõrvalmõjusid on natuke rohkem, kui me alguses [eeldasime], siis meil tuleb selle kriisi juhtimisega pista rinda nii sellel kui ka järgmisel valitsusel veel tükk aega ehk mitmeid aastaid. Tänan,

On selge, et meditsiini olukord on kohutav, halvem, kui me arvasime, ja viirus on teinud selleks kõik. Muidugi on olnud ka kriisi juhtimisel konarusi, eriti enne valimisi.

Me oleme olnud ühel meelel, et kasutada tuleb ka piiranguid ja neid ka jõustada. Mõni mees on seda kõike öelnud natukene rajumalt, kui meie tahaks öelda. Näiteks Näiteks Mart Helme on öelnud: "Kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama." Ta on öelnud, et riigil on õigus kasutada jõumeetodeid ja me hakkame seda tegema. Samuti on ta rääkinud Telekomi firmadega projektist, mille käigus hakatakse uurima, kus inimesed asuvad. See kõlab ka päris tugevalt, kuigi ei pruugi ju olla midagi koledat.

Aga kui sundvaktsineerimise teema üleval on olnud, siis see kõlab siiski natuke teistmoodi: "Vaktsineerida 101 Riigikogu liiget ja teist sama palju tehnilisi töötajaid, pluss valitsus ja Riigikantselei, peaks olema riigile jõukohane." Küsimus on riigi jõukohasuses, mida ta esile tõstab, mitte vabas valikus. See oleks signaal, et riik ja riigi juhtkond kavatseb püsida rivis ja ei hiili ekraanide taha peitu. Ja me ju ei räägi negatiivsest, näiteks sellistest asjadest, mida EKRE juhatus siin septembris ütles: me oleme vastu vaktsineerimiskohustuse kehtestamisele koolides, politseis, kaitseväes ja kutsume inimesi üles survele mitte alluma. Valitsus võib ühelt poolt kasutada jõudu, teiselt poolt rahvas ei pea alluma. Me ju seda praegu ei meenuta. Või siis Mart Helme augusti lõpus: eksperimentaalvaktsiinidega kogu elanikkonna vaktsineerimine [---] on eriti kuritegelik." Ja EKRE juhatus: "Me ei lepi valitsuse valitud strateegiaga rakendada Eestis sisulist sundvaktsineerimist koos sellega kaasnevate karistusaktsioonidega, olukorras, kus puudub konsensus vaktsiinide tõhususe ja ohutuse suhtes." Muidugi võiks neid tsitaate jätkata. Aga mis me siin ikka räägime erisusest. Vastan parem mõnele asjale, mis on kõlanud. kõige tähtsam [argument], mis vaktsineerimisest hoidumist kõige rohkem õigustab peale sellise umbse enesesse sulgumise, on see, et vaktsineeritud nakatuvad ja haigestuvad ka. Seal on taga numbrid, seal on taga tõenäosuse näitajad. Nendes on kordades erinevused. Kui vaktsineeritu ja vaktsineeritu saavad omavahel kokku ja üks kannab viirust, siis tõenäoliselt me ei pea arvestama, et

me arvame, et lisapiirangud olukorra muutudes ei pruugi olla välistatud. Eks tuleb olukorda jälgida, aga meie arvates võiks olla ikkagi välistatud lisapiirangud vaktsineeritutele. See annaks täiesti vale signaali. Me peame

olla hetkel õige, aga ei pruugi. Kindlasti see ei kaitse nakatumise eest, mida, nagu te ka ise kinnitate, võib põhjustada ka vaktsineeritud inimene. Lühiajaliselt küll, paar päeva, aga siiski. Mida me veel peaksime tegema? Ühesõnaga, me oleme praeguse strateegiaga nõus ja me ei ole nõus sellega, et inimestele makstakse selle eest, et nad on nõus minema vaktsineerima. Inimestel on tasuta teenus olemas, kõik muu peab olema juba veenmine, aga see on naeruväärne, kui me hakkame, nagu ütles tervishoiuminister, isegi tagantjärele selle eest inimestele raha maksma või siis teine võimalus, tegema vahet nendel, kes läksid ise ja kes läksid raha peale. See on tasuta teenus.

ajanud nad sedavõrd karpi, et nad enam ei kuula, nad ei loe lehti, nad ei kuula raadiot, nad ei vaata televiisorit, juhul kui see nimi ei ole Subjektiiv või Uhhuu Uudised või midagi sarnast. Selles mõttes on alati see viimane lõpp lootusetu, aga me peame tegelema eelviimase 15%-ga kõigi meetoditega.

See on üks sigadus, mida on uksepoolne erakond teinud, ja mõnitanud seejuures arste, öelnud, et teil on lahe elu, teil on ruumi küll haiglates. Ärme seda teeme! Aitäh!

Lugupeetud peaminister! Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Tänane arutelu siin saalis, aga varem ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil toob selgelt välja selle, et haigus saab eelise, kui otsustajad ja vastutajad ei suuda ühiselt kokku leppida, seljad kokku panna ja asuda pandeemiaga tegelikult võitlema. Kahjuks tuleb tõdeda, et valitsus on hiljaks jäänud sõnumitega, mis oleks eelkõige mõeldud kõhklejatele ja kahtlejatele, kas ennast vaktsineerida või mitte.

ja räägiks ka kõrvalmõjudest – neid pole kuulda võetud. Igaüks peab ise tegema valiku vaktsineerimise ja haigestumise riski vahel. Selleks, et seda valikut teha, peab olema tõene info kättesaadav. Ka meie erakond on teinud mitmeid ettepanekuid,

vaktsineerimiskahjude kompenseerimiseks fondi loomine ja mitmed teised ettepanekud. Reedel, 22. oktoobril pöördus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar teiste parlamendifraktsioonide esimeeste poole kirjaga, kus ta kutsub neid ühise laua äärde leppima kokku plaanis, mis aitab säästa elusid ja jätkata plaanilist ravi, hoida ühiskond võimalikult kaua avatuna. Vaid koostöös saab Eesti koroonakuristiku servalt tagasi tuua. Tsiteerin vaid ühe lõigu sellest pöördumisest, sest ma ei usu, et kõik seda lugenud on. "Eesti tänased nakatumisnäitajad, haiglaravil olevate inimeste ja koroonasurmade arv, teadlaste, haiglajuhtide ja arstide hinnangud olukorrale annavad tunnistust sellest, et oleme katastroofi lävel. Epidemioloogilised prognoosid näitavad, et lähinädalatel tuleb hoogsalt juurde nii nakatunuid kui haiglaravi vajajaid, mistõttu on meditsiinisüsteemi kokkuvarisemine täiesti reaalne Olukord on äärmiselt kriitiline. Selleks, et hoida ära üha uusi surmasid, plaanilise ravi lõpetamist ja Eesti ühiskonna pikaajalist täielikku sulgemist, vajame me kogu ühiskonna ühist pingutust ning riigijuhtide koostööd. Just seda ootavad poliitikutelt Eesti inimesed." Loodan, Loodan, et sotsiaaldemokraatide juhi pöördumine võetakse ka tegelikult kaalumisele. Täna avasin interneti ja leidsin oma kodumaakonna Viljandimaa ajalehes Sakala loo, kus Viljandi haigla töötajad küsivad ühiselt, kes aitab abistajat. Ma tsiteerin ajakirjanik Triin Loide artiklist mõnda lõiku. Võib-olla paneb see mõtlema. Ma palun lisaaega ka. Palun, kolm minutit lisaaega! "Viljandi haigla andis neljapäeva lõuna ajal teada, et asub terviseameti korralduste kohaselt koroonaosakonnas voodikohtade arvu suurendama. Hiljemalt järgmise nädala reedeks peab haigla olema võimeline ravima vähemalt 14 koroonaviirusega patsienti ja haigla töötajad on jõudmas oma võimete piirile.Tõenäoliselt ei jää see ainsaks selliseks korralduseks, sest nakatunute arv kasvab iga päevaga kogu riigis, sealhulgas ka Viljandimaal. Viljandimaal tuvastati nädalavahetuse jooksul 166 nakatunut.

[---]Personali küsimus on tõeline väljakutse, olukord on kriitiline ja me peame arvestama tõsiasjaga, et peagi meil lihtsalt ei ole võimalust valvekordi mehitada. See ei puuduta mitte ainult koroonaosakondi, vaid tervet haiglat. Ka teised osakonnad, kliinikud ja üksused töötavad täisvõimsusega viimasel piiril. [---]Hetkeolukorras peame keskenduma sellele, mida saab riik ja igaüks ise teha, et meie tervishoiutöötajad veel jaksaksid vastu pidada. Küsime igalt inimeselt, mida ta ise on teinud, et kodukoha tervishoiuasutus säilitaks toimivuse ja oleks valmis aitama igaühte just sel hetkel, kui keegi abi vajab? Abivajaja rolli võime sattuda kõik täiesti ootamatul [---]Riik saab panustada ühelt poolt finantsvõimalustega ja teiselt poolt saab anda panuse spetsialistide ettevalmistusse. Näiteks on aastaid juba räägitud õdede puudusest ja praegu oleme olukorras, kus ongi kriis – meil ei ole võimalik patsiente vastu võtta, sest ainult haiglavoodi ju inimest ei aita, vaja on ka haiglapersonali, kes parimate võimalike teadmiste ja oskustega aitaks kaasa tulemuslikule raviprotsessile. Milline on riigi pikaajaline plaan tagada kvalifitseeritud personal sellises mahus, mis on vajalik Eesti elanikkonnale?"Eesti valitsus! Austatud ametikaaslased! Kas meil on olemas plaan, kuidas edasi täna ja ka kaugemas tulevikus nii viiruse kui ka tervishoiusüsteemi jätkusuutliku toimimisega hakkama saada? Ja lõpetuseks: suur tänu kõigile meditsiinivaldkonnas töötavatele inimestele, kes töötavad oma võimete piiril ja tegelikult loodavad meile ja meie koostöövõimele ning inimeste tarkusele. Aitäh! Nüüd oleme fraktsioonide sõnavõtud ära kuulanud. Peaminister on palunud veel korra sõna. Palun! Aitäh kõigile selle tagasiside eest! Ma tahaks paar asja ümber lükata või ära täpsustada. Kõigepealt, Isamaa juht heidab mulle ette kahte asja, mis on omavahel vastuolus. Ühelt poolt seda, et ma 12. oktoobril tulin välja nende ettepanekutega, mille vahel kaalumine on.

Minu küsimus teile on pigem see, miks teil ei toimunud laiapõhjalist arutelu pärast seda, kui ma olin lugenud üles kõik, mis on kaalumisel. Mulle tundub, et hoopis teie tegelesite valimistega sel ajal, kui meie väga selgelt erinevaid variante kaalusime. Nii et siin võib-olla võiks vaadata ka peeglisse.Nüüd, üks asi, mida ma olen korduvalt juba seletanud, aga olen alati valmis seda uuesti tegema. Me ei väidagi seda, et negatiivse testi teinud inimene on teistele nakkusohtlik. Jah, kui ta on teinud just negatiivse testi, ta viirust ei kanna. Jällegi, teised on talle ohtlikud. Kui mulle kirjutab inimene, kes ütleb, et näete, ma olen vaktsineerimata, teen testi, aga kõik need teised võivad mind nakatada, siis ma ütlen talle, et palun lugege oma kirja uuesti ja mõelge korraks, miks nad on teile ohtlikud. Aga sellepärast, et teie ei ole vaktsineeritud. See on see kogu mure, et praegu tuleb kaitsta neid inimesi, kes on vaktsineerimata, sest nemad ummistavad meie haiglavõrku.Nüüd, teine väide, et teised riigid ulatuslikult järjest rohkem testivad, meie lähme hoopis teed. See ei vasta tõele. 14. septembril otsustas Soome, et nad enam ei testi vaktsineeritud inimesi. Taani on loobunud testimistest, Saksamaal alates 11. oktoobrist tasuta teste enam ei saa. Seda just selleks, et tegelikult ka soodustada vaktsineerimist. Vaktsineeritud inimesi enam ei testita.Siis testita.Siis oli väide, justkui COVID-iks pole järgmisel aastal ette nähtud üldse mingit raha. See väide ei vasta tõele. COVID-iga [seotud] täiendav rahastamine järgmisel aastal – 80 miljonit on selleks ette nähtud haiglatele,

sinna läheb. Vaktsineerimiskahjude kindlustus. Valitsusel on tegelikult pikaajalisem plaan selleks, et tulla välja patsiendikindlustusega, mis kataks ravivigasid. See on pikalt tegemata ja see tuleb ära teha. Aga ma ütlen, et kui me praegu tuleme eraldi välja konkreetse vaktsiinikahjude fondiga, siis ma tuletan meelde, et meil on jäänud inimesed, kes on kas vaktsiinivastased või kes kardavad vaktsiini kõrvalmõjusid. Kui me tuleme praegu välja selle fondi ideega, siis me tegelikult anname teatud sõnumi nendele inimestele, kes veel kõhklevad. Oi, kui te teete mingi fondi, siis järelikult need kõrvalmõjud on nii ulatuslikud. Ei ole! Ka praegu on vastavalt tootja vastutusele võimalik vaktsiinitootja käest neid neid kahjusid sisse nõuda, kui tõepoolest on suured kõrvalmõjud. Tegelikult see ei jää kuidagi katteta. Aga jah, patsiendikindlustus

et nemad ei saa vaktsineerida. Vastupidi, tervisespetsialistid, sh perearstid, soovitavad vaktsineerida just juhul,

hiljaks jäänud sõnumitega nendele, kes kõhklevad ja kahtlevad. Me oleme tegutsenud täpselt selles faasis, nagu vaktsineerimises erinevad faasid on olnud. Esimeses järgus oli rohkem inimesi, kes soovisid vaktsineerida, vaktsiine oli vähe. Siis me pidime valima, kes saavad, kes ei saa. Teises etapis oli meil piisavalt vaktsiine ja piisavalt inimesi, kes soovisid vaktsineerida. Lõime väga palju võimalusi, et inimesed saaksid vaktsiini, mida nad tahavad. Ja nüüd kolmas faas on see, kus on jäänud kõhklejad-kahtlejad, kellega tuleb ükshaaval tegeleda. Me oleme täpselt lähtunud Andero Uusbergi soovitustest, käitumisteadlaste soovitustest, kuidas nendeni jõuda. Oleme täpselt selle järgi toimetanud. Ja lõpetuseks ma tahan veel ühe asja üle rõhutada.

selles kriisis ühiselt ja ühiste eesmärkidega, et mitte tekitada täiendavaid pingeid. Aitäh! Tänan, austatud peaminister! Nüüd oleme selle punkti menetlemisega ühele poole Liigume edasi tänase teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383. Me arutame uuesti presidendilt tagasi tulnud eelnõu, on selle teine lugemine. Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka, palun!

ettevalmistamist teiseks lugemiseks 21. oktoobril. Kuna komisjonile ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud, siis komisjon tegi alljärgnevad otsused,

Küsimusi teile ei paista. Aitäh! Nagu te kuulsite, juhtivkomisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Aga enne seda, kui me teise lugemise saame lõppenuks lugeda, on võimalik avada läbirääkimised. Seda soovi ma ei näe. Siis oleme teise lugemise lõpetanud. Meie tänane kolmas päevakorrapunkt on avaliku teenistuse 2020. aasta aruande ülevaade ja ettekandjaks on kõnetooli oodatud riigihalduse minister Jaak Aab.

Olen täna teie ees, et täita avaliku teenistuse seadusest tulenevat kohustust ja anda ülevaade avaliku teenistuse 2020. aasta olulisematest personalinäitajatest, arengusuundadest. Selline ülesanne vastavalt seadusele mul on kord aastas teie ees käia ja sellise aruandega esineda. Aruanne ise on teile kättesaadav ka siin, nagu ma nägin. See on tervelt 80 lehekülge põhjalikke numbreid ja materjale. Nii et te olete saanud sellega tutvuda, aga ma teeksin lühikese kokkuvõtte.2020. aasta oli keeruline aasta, nagu me teame: vastupidamise, kohanemise aasta, tervisekriisi aasta. Kõikidel sektoritel, ka avalikul sektoril tuli teha olulisi muudatusi töökorralduses, leida lahendusi uutele probleemidele, täita harjumuspäratuid ülesandeid kiiresti ja kohe. Tihendati koostööd asutuste ja regioonide vahel. Riigi- ja omavalitsustöötajad suutsid kiiresti kohaneda muutunud töökeskkonna ja uute ülesannetega, mis kordades tegelikult kasvatasid töö mahtu. Tuhanded teenistujad jätkasid igapäevatööd kontoris või kaugtööna, et teenused jõuaksid inimesteni ja riik toimiks sõltumata kriisist.Kodukontoris töötamine oli eelmise aasta reaalsus ja on selge, et kontori- ja kaugtöö hübriidvorm on tulnud, et jääda. Digitaalsed lahendused lihtsustasid ja muutsid paindlikumaks kaugtöötamist. Riigiasutused teevad pingutusi, et jätkata paindliku töökorraldusega, arvestades, et ka kodukontoris peavad olema tagatud töökeskkonnas vajalikud tingimused ja vahendid. Püüame leida täiendavaid võimalusi, soodustamaks üle-eestilist paindlikku värbamist, et suurendada riigiasutustes töötamist ka eri piirkondades ja regioonides. Selleks valmivad järjest riigimajad, mille ehitamise programm on osas maakondades jõudnud juba vahefinišisse ja osas jätkatakse. Me loome seal ka mugavaid kaugtöökohti ja sinna tuuakse kokku piirkonna avalike teenuste pakkujad. Tahame liikuda selles suunas, et ükski kompetentne töötaja ei jää palkamata selle pärast, et tema kodukohas ei ole konkreetsel asutusel bürood.Pandeemiaga võitlemise eesliinil olemise kõrval tegelesid riigiasutused ja omavalitsused ka oma põhitööde ja teenustega. Jätkati olulisi valdkondlikke ümberkorraldusi. Tööd alustas Haridus- ja Noorteamet, viidi lõpule ettevalmistused Keskkonnaameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ja Transpordiameti loomiseks. Organisatoorsed ümberkorraldused jätkuvad ka edaspidi, et koondada valdkondlikku kompetentsi, suurendades selle abil sünergiat ja pakkudes kvaliteetsemaid teenuseid.2020. aastal moodustas avalik teenistus 28 371 teenistujaga 21,3% avaliku sektori töötajaskonnast. Avalikus sektoris tervikuna töötas 2020. aastal 133 172 töötajat. Võrreldes 2010. aastaga on avaliku sektori töötajate arv vähenenud üle 5000 inimese võrra ehk 4%. Avaliku sektori töötajatest 89% on valitsussektoris, kuhu alla kuuluvad keskvalitsus, kohaliku omavalitsuse sektor ja sotsiaalkindlustusfondid. Valitsussektori alla kuuluvad näiteks riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutused, koolid, haiglad ja kultuuriasutused. Avalik teenistus hõlmab valitsussektori asutustest vaid riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutusi, kus teostatakse avalikku võimu, näiteks ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, linna- ja vallavalitsused.2020. aastal moodustas avalik teenistus 2,9% Eesti tööealisest elanikkonnast, see on siis 15–74-aastastest. See on aastate lõikes See on aastate lõikes püsinud 3% lähedal tööealisest elanikkonnast. Kaheksa aastaga on avalike teenistujate arv vähenenud 5,3%, see on siis 2013. aastaga võrreldes. Kuid teenistujate arvu vähenemine on pidurdunud. Kuna riigi poolt täidetavate ülesannete hulk ei ole vähenenud ja nagu viimase aastaga oleme kogenud, on tulnud tegeleda ka ootamatute väljakutsetega. 2020. aastal suurenes avalik teenistus 743 teenistuja võrra ehk 2,7%. Riigi ametiasutustes suurenes avalike teenistujate arv 775 võrra ehk 3,5% ning kohalikes omavalitsustes vähenes 32 võrra ehk 0,6%. Nüüd võiks küsida, kust see nii suur arv töötajaid äkki juurde tuli. Tegelikult mõjutas avalike teenistujate arvu kõige rohkem Haridus- ja Noorteameti moodustamine, ja seda mitte teenistujate arvu suurenemise tõttu, vaid liidetud asutuste töötajate ületoomise tõttu avalikku teenistusse. Ja need töötajad tulid Haridus- ja Noorteametisse liidetavate asutuste sihtasutustest ja läksid nüüd avaliku teenistuse alla. Nii et iseenesest töötajate arv ei suurenenud, küll aga on see selline aritmeetiline tehe. Need asutused olid Sihtasutus Innove, Sihtasutus Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ja Eesti Noorsootöö Keskus. Ligi 400 inimest liikus avalikku teenistusse, kes varem avaliku teenistuse seaduse alla ei läinud. Ükski liidetud asutus ei olnud varasemalt avaliku teenistuse asutus. Avalike teenistujate arvu kasvu mõjutas ka Kaitseministeeriumi valitsemisalas Kaitsevägi, kuid see on kooskõlas riigikaitse arengukavaga. Kaitseteenistujate arv on aasta-aastalt suurenenud. Vähenenud on teenistujate arv kohaliku omavalitsuse ametiasutustes, seda mitte küll väga oluliselt, aga veidi siiski. Avaliku teenistuse töötajaskonnast 22 834 oli teenistuses riigi ametiasutustes ja 5537 kohalike omavalitsuste ametiasutustes. Üle kolmandiku avalikust teenistusest moodustasid siis aga hoopis eriteenistujad, keda oli 2020. aastal 10 416. Eriteenistujateks on näiteks politseiametnikud, päästeteenistujad, vanglaametnikud ja kaitseväelased. Eriteenistujate arv suurenes 2,6%, põhiliselt oli tegu Kaitseväega. Kui me teeme siin liitmis-lahutamistehteid, siis riigi keskvalitsuse avalikus teenistuses, kui jätta välja eriteenistus, on veidi üle 12 400 töötaja-teenistuja, mitte 133 000, nagu vahetevahel armastatakse rääkida. See on kogu avalik sektor. Valitsussektori palgakasv 4,9% oli Eesti keskmisest brutokuupalga kasvust 2% võrra suurem – Eesti keskmine kasvas eelmisel aastal 2,9%

Anti 2,5% lisaraha õpetajate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate, siseturvalisuse asutuste palgafondi, samuti said lisaraha mitmed ministeeriumid oma valitsemisala asutuste palkade järeleaitamiseks – põhiliselt Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium. Veel mõjutasid valitsussektori palgakasvu tervishoiutöötajate palgakokkulepe ning ühekordne toetus Terviseameti tegevuse tõhustamiseks, mis oli tingitud koroonakriisist. Avaliku teenistuse keskmine palk on Eesti keskmisest palgast kõrgem, kuna tööde iseloom on keerulisem ja haridusnõuded kõrgemad. Avalike teenistujate hulgas on kõrgharidusega inimeste osakaal oluliselt suurem. Teenistujad on üldiselt kõrgelt haritud, kuna nende töö eeldab kõrget kvalifikatsiooni. 2020. aastal oli kõrgharidusega inimeste osakaal Eesti kõikide hõivatute seas 43%, samas kui avalikest teenistujatest oli kõrgharidusega 62%. 2020. aastal oli avaliku teenistuse riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste keskmine brutokuupalk 1813 eurot. See kasvas aastaga 4,4%. Riigi ametiasutuste keskmine brutokuupalk oli 1846 eurot, kasv 4,9%. Kohaliku omavalitsuse ametiasutuste keskmine brutokuupalk oli 1588 eurot, kasv 4,1%. Palgakasv on olnud kuni 2% võrra kiirem kui Eesti keskmise brutokuupalga kasv, kuid COVID-i mõjudest tulenevalt on palgakasv võrreldes eelmiste aastatega oluliselt aeglustunud. Kui kõrvutada riigi palgauuringus osalenud asutuste palgataset üldturu palgatasemega, oli 2020. aasta riigiasutuste kuu põhipalga keskmine mahajäämus üldturu mediaanist 12,4%, ja sh tippspetsialistidel, esmatasandi juhtidel keskmiselt miinus 17%. 2020. aasta palgakasv oli tingitud sellest, et teatud prioriteetsetes valdkondades 2019. aastal eelarvet koostades see lisavahend anti, samas kui 2021 jääb avaliku teenistuse palgakasv tõenäoliselt 2–3% juurde. Ja me oleme ju kuulnud, et Eesti keskmine tõuseb sel aastal 6–7%. Nii et sellel aastal jääb avaliku teenistuse palgakasv kindlasti päris tükk maad Eesti keskmise palga kasvust alla. See oli ka teadlik otsus.

avalikku teenistusse oleks võimalik värvata kvalifitseeritud tööjõudu, kes on võimeline pakkuma riigi elanikele kvaliteetset avalikku teenust, tuleb tagada, et avaliku teenistuse palgad ei jääks konkureerivate tööturusegmentide palgatasemest märkimisväärselt maha. Avalikus teenistuses viidi läbi 3732 personaliotsingut. Personaliotsinguid oli võrreldes 2019. aastaga 462 vähem. Vähenemise peamiseks põhjuseks oli COVID-ist tulenev olukord, millest tingituna vähenes vabatahtlik voolavusca2%võrra, jäädes riigi ametiasutustes 6% ja kohalike omavalitsuste ametiasutustes 8% juurde. Samuti peatati paljudes asutustes eriolukorra ajal ja sellele järgnenud perioodil uute töötajate värbamine. Samas, personaliotsingutest ligi viiendiku luhtumine näitab, et sobiva ametialase profiiliga kandideerijatest on jätkuvalt puudus ja seda ei ole COVID-olukord võrreldes 2019. aastaga muutnud. Samuti on probleemiks kandidaatide vähesus. Rohkem kui veerandil konkurssidest on kandidaate teenistuskohale alla kolme ühele kohale. Avalike teenistujate vanuseline, sooline, rahvuslik ja keeleline koosseis on läbi aastate olnud stabiilne. Avaliku teenistuja keskmine vanus on 43,6 aastat. Avalike teenistujate sooline jaotus näitab, et naisi on veidi rohkem kui mehi, kuid eriteenistustes on rohkem just meesterahvaid. Mitte-eestlaste osakaalu teenistujate hulgas 2020. aastal ei arvutatud, kuid soodustamaks mitmekesisust riigisektoris, viidi Integratsiooni Sihtasutuse, Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi koostöös teise emakeelega noortele läbi praktikaprogramm.

Selleks et avalik teenistus ja riigipalgalised töötajad oleksid oma igapäevatöös kompetentsed ja vastuvõtlikud ühiskonna kiiretele muutustele, on vajalik personali järjepidev koolitus ning arendamine. Head avalikku teenust saab pakkuda haritud ja professionaalne riigiteenistuja. Asutuse tasandi koolitusteks kasutati 2020. aastal keskmiselt 0,67% töötasu kuludest. See näitaja on väga väike. on väga väike. Normaalseks peetakse 3–4% töötasu kuludest kasutada töötajate koolituseks. Vähenemise peamiseks põhjuseks võib küll pidada koroonapandeemia tingimustes ära jäänud koolitusi, aga koolituseelarved on ka väga väikesed. Ja koolituseelarve väiksus võib tähendada asutustele väljakutset teenistujate arendamisel. Kui praegu on lisaks asutuse eelarvele ametiasutustel võimalik koolitusi saada ka keskse ehk asutusteülese koolitus- ja arendustegevuse kaudu, siis käesoleva Euroopa Liidu finantsperioodi vahendid lõpevad 2023. aastal ning tuleb leida uued rahastamisallikad, sest nendest struktuurifondidest sellist eesmärki riigiasutustes enam ei toetata. Koostöös kõigi asutuste juhtidega otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas riigikorraldust ja tegevusi optimeerida ning maksumaksja raha riigi toimimiseks kõige tulemuslikumalt kasutada. Pean jätkuvalt oluliseks e-riigi arendamist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutamist avalike teenuste pakkumisel. Samas on selge, et kõiki teenuseid arvutid asendada ei saa ja tuleb üle vaadata senised protsessid, leida efektiivistamise võimalusi ning kriitiliselt hinnata nende vajadust tervikuna. Üha enam tuleb tegeleda valdkondadeüleste teemadega, nagu rohe- ja digipööre, samuti sotsiaalvaldkond ja tervishoid. See tähendab asutusteülest suuremat koostööd ja valmisolekut paindlikuks tööülesannete jagamiseks. Elu meie ümber muutub kiiresti, mis vajab muutustega kiirelt kohanevat personali ja samas tuleb leida võimalusi meie teenistujate pidevaks arendamiseks. Seisan jätkuvalt selle eest, et Eesti avalikus teenistuses töötaksid kompetentsed ja pühendunud töötajad, kes täidavad tulemuslikult riigi ülesandeid. Meie riigi eelis on väiksus ja võime kiiresti muudatusi kavandada ja ellu viia. Kiire kohanemisvõime ja avatus koostööle on kindlasti ka tuleviku märksõnad. Peame väärtustama ja hoidma riiki teenivaid inimesi, peame värbama avalike teenistujate hulka oma ala parimaid eksperte ning neid vääriliselt tasustama ja arendama. Riik ja omavalitsused tööandjana peavad arenema ning kaasajastuma. Tänan kuulamast!

küsimus mahutada ühe minuti sisse. Nii, alustab Aivar Sõerd. Austatud juhataja! Austatud minister Aab! Keskmine palk avalikus sektoris oli eelmisel aastal 1813 eurot. Teatavasti meil kehtib selline tore regresseeruva maksusüsteem, kus maksuvaba tulu määr hakkab alates 1200 eurost järsult vähenema. Praegu on aasta 2020, aga me räägime juba järgmisest aastast. Näpuotsaga antakse päästjatele, kultuuritöötajatele, õpetajatele palka juurde,

ei saa enam seda maksuvaba tulu, mis kehtis 2016. aastal, Taavi Rõivase valitsuse ajal: 170, 180 eurot kuus. Isegi seda enam ei saa. Ma küsin, kas see on õiglane, et päästjad ja õpetajad ei saa isegi seda maksuvaba tulu, mis kehtis 2016. aastal, Taavi Rõivase valitsuse ajal. Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et õiglane on see, et väga madalad palgad on kas üldse maksuta või väga madala maksumääraga. Mis puutub politseisse, päästjatesse ja õpetajatesse, siis riigihalduse minister viib riigi eelarvestrateegia koostamise käigus need numbrid ka valitsuskabineti ette ja võimalusel neid palkasid ka tõstetakse.

Heiki Hepner, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Aruanne keskendub üsna põhjalikult ka palgalõhele ja võib ütelda, et täitsa positiivne on lugeda, et naised teenivad tippjuhtide tasandil 14,6% rohkem kui mehed.

Seda on ka võib-olla veidi keerulisem teha, sest nende riigitööde puhul on tegu väga paindlike vormidega. Nagu ma tänagi ütlesin, isegi ei pea olema seda üksust kuskil maakonnakeskuses, kus need töökohad on, kas riigimajas või kusagil kaugtööna.

Selle õppetunni me võtsime sealt Lõuna-Eesti tormist kaasa, kui oli väike peataolek. Nüüd kõik toimib paremini.Aga mida teha nüüd regiooni tasandil üleüldse nende asutustega – kas hakata neid tõesti niimoodi mingi malli järgi ühtemoodi tegema, et need regioonid oleksid

Aga see lahendati suhteliselt kiiresti. Kas on vaja teha üks mall kõigile asutustele‑ametitele? Ma olin ise samal arvamusel kunagi, aga ma ei tea, kas see praegu kõige aktuaalsem [probleem] on. Ma arvan, et kui asi toimib, siis ei ole vahet, mitmes regioonis asutus tegelikult töötab.

kui me räägime avaliku sektori palkadest. Nüüd viimasel ajal on tulnud uudiseid, kus Lidl ütleb, et mediaanpalka selles sektoris tõstetakse 25%,

Päästeametil see on. Me leppisime kokku, et kui on mingi selline kriis, siis üldjuhul võtab Päästeamet üle, kui ei ole, ütleme, sellise ressursiga ja struktuuriga asutust või ametit, kes konkreetse kriisi eest vastutab.Nüüd, mis puudutab analüüsi, siis kindlasti tuleks seda teha. Kõigepealt tuleb meil need kriisid veel ületada, aga eks me õpime iga päev. Tegelikult ka nendest eelmistest lainetest on üks õppetund, millele ma ka viitasin, see, kuidas saab tööd efektiivsemaks

ma käisin siin ka esialgse ülevaatega. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts koos ministeeriumidega teeb sellist pilti praegu. Ühe otsuse me oleme ära teinud, see on niisugune kuulus otsus: sinna tornidesse me tekitame veel nii palju ruumi, et sinna mahub ära kogu Siseministeerium. Leo Kunnas, palun!

Hea juhataja! Austatud minister! Kõigepealt ma tahan, Jaak, sind tänada. Ma arvan, et sa oled üks tugevamaid ja paremaid ministreid. sulle ikka üks küsimus ka. Kui me räägime siin avalikust teenistusest ja kehtivast tegevuspõhisest eelarvest, siis seal on üks eesmärk kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine ja samas valitsussektori kulutuste ja töötajate arvu vähendamine.

Kui me avalikust teenistusest räägime, siin on need ametid ja asutused, siis ma tahan rõhutada, selliseid tüüpilisi ametnikke kontoris ei ole 133 000, neid on ainult 12 000. Tihtipeale öeldakse, et tohutu armee. Selle armee hulgas, mida sina nimetasid, on õpetajad, kultuuritöötajad, isegi riigi äriühingud, kohalike omavalitsuste äriühingud, sihtasutused – see on see, kus avalik sektor omab enamust. Kui kas või 51% äriühingust siis ta on automaatselt avalikus sektoris. Avalik teenistus on palju kitsam. Ja kui rääkida avalikust sektorist, siis siin ei ole võimalik keskvalitsusel tegelikult väga palju suunata. Need on teenused, mida osutatakse, ja kui tervishoiuteenust on vaja rohkem osutada, siis sinna tulebki rohkem inimesi.

pliiatsiga tõmbame maha ja ütleme nüüd mingi tohutu eesmärgi, et avalikus teenistuses on kohe mitusada inimest vähem. Ent siis ehk inimene või ettevõtja tuleb ja küsib, aga miks minu lubasid nii kaua menetletakse, milles nüüd asi on.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister, ma ka tänan selle ettekande eest! Minu küsimus kahjuks kattub üsna suuresti eelmisega. Me oleme aastaid rääkinud riigireformist ja laias laastus tähendab see ju riigi ülesannete tõhusamat täitmist ja bürokraatia vähendamist, teenuste parandamist, valitsussektori kulude vähendamist ja nii edasi ja nii edasi. Milline on teie hinnang avaliku

Teatud riigireformi eestkõnelejad, ma võin viidata Jüri Raidlale, ta võib-olla tahab kommenteerida, aga Riigireformi Sihtasutuse ettepanek oli teha seda mingi kindla aja jooksul mingi suunatud tegevusena.

See on pidev igapäevane tegevus, ja see ei ole kerge tegevus, sest needsamad tõhustamise, efektiivistamise [sammud] on tihtipeale mitte ainult asutuseülesed, ühe ministeeriumi ülesed, vaid ka ministeeriumideülesed. Selleks, et teha ära need neli konsolideerimist, oli minul päris töine suvi, muidugi ministeeriumide juhtkondadel ka. Aga see tuli läbi rääkida. Ma mäletan, kuidas ma käisin fraktsioonides koos nende ministritega tutvustamas valdkondade plaane, mida me tegema hakkame.

Mis puudutab riigimajasid, siis see programm otsustati ära juba mõni aasta tagasi. Vahepeal tõsteti ka rahalist mahtu, alguses oli vähem. Me saime raha juurde minu ettepanekul. Ja ainuke asi, mida ma pean kabinetist küsima, on see, kui tuleb kuskil ehitada uus maja.

töötingimuste parandamine nende inimeste jaoks, kes seal on – need kaugtöökohad on oluline kõigis riigimajades saada. Ja teiselt poolt on suhteliselt amortiseerunud kinnisvara, asutused paiknevad üle maakonnakeskuse laiali ja ei ole mõtet kõiki neid hakata korda tegema. Teeme ühe maja või kaks maja korda, loome seal head tingimused, seome need asutused kokku. Iseenesest annab see ka inimesele ja ettevõtjale

läbirääkimise soovi ei avalda. Seega oleme selle punkti menetlemise lõpetanud, kuna me siin otsust vastu ei võta. kell 10. Oleme tänase päevakorra ammendanud, välja arvatud see, et pärast haamrilööki on võimalik vaba mikrofoni raames sõna võtta. Palun, kes soovib? Olete oodatud! Leo? Ei soovi. Aadu, vaba mikrofoni võimalus! Seda soovi ei ole. Siis on tänane istung lõppenud ja kohtume homme kell 10.